Uvodoma bi rad rekel, da ta predlog, ki ga imamo danes na mizi, ni niti D od demografskega sklada. Kaj je namen demografskega sklada? Namen demografskega sklada bi bil kumuliranje sredstev za to, da bi imeli tudi čez leta, 20 let in več dovolj sredstev za normalno delovanje pokojninske blagajne. To, konkretno skrpucalu si upam reči, ki ste ga predlagali, ki ga je vlada predlagala, pa predvideva ravno nasprotno. Predvideva, da bi se sredstva iz državnega premoženja trošila malo za bombončke, malo to, malo za ono, da se bolje sliši, ste rekli, da bi se s tem financiralo še dolgotrajno oskrbo, ker je nujno potrebno, ampak treba je imeti zadostna sredstva za to. In oprostite, spoštovane kolegice in kolegi, s tem denarjem, ki ga tukaj planirate, ni dovolj sredstev niti za financiranje pokojnin čez 20 let, kaj šele za vse ostalo. Poleg tega je sporno mešanje lastniške in upravljavske vloge

Namreč, izvirni greh je bil leta 1996 narejen, ko se je znižalo prispevke za delodajalce in se je s tem začela delati luknja v pokojninski blagajni. Ampak, kot rečeno, gre za sklad, ki bi dejansko na nek način okrepil to pokojninsko blagajno. Mislim, da vsi vedo, da tej Vladi niti najmanj Vladi ni več do pokojnin, do bodočih generacij in tako naprej. Spoštovane in spoštovani, s tem zakonom si vladajoča politika jemlje v roke samo še preostalo premoženje države, da bo delala z njim, kar bo hotela. In vemo, po kakšnem orbanističnem načrtu dela ta Vlada že zadnjih mesecev, se opravičujem, dobro, da ne petnajst let, zadnjih petnajst mesecev. Podrejate si medije, podrejate si sodstvo, podrejate si nevladne organizacije oziroma uničujete tiste, ki se vam ne podredijo, in tako dalje. In enako tako se želite polastiti še tistega malo preostalega državnega premoženja. Janša si pač hoče podrediti še tisto, kar je ostalo od državnega premoženja in ga prodati za nekaj zlatnikov, po možnosti najverjetneje Madžarom. Ta zakon pa, kot že rečeno, ne bo v ničemer rešil pokojninske blagajne; pa bi jo moral, to je bil edini namen tega zakona. Ne bo omogočil dolgotrajne oskrbe, kljub temu, da dajete neke fičnike tudi za to področje, in ne bo izboljšal položaja družin. To je samo pesek v oči, spoštovane in spoštovani. Želite si prigrabiti še tisto zadnje, kar imamo. Ne, tega ne smemo dopustiti. In prav je, da gremo na referendum, da državljanke in državljani povedo, ali se s tem strinjamo. Ker pa verjamem, da danes današnja manjšinska vladna koalicija, skupaj s strankami, ki pravijo, da so v opoziciji, pa so vendarle del koalicije – tu govorimo predvsem o Desusu ne bo glasovala za referendum, se bo, vsaj po mojem mnenju, ustrašila ljudi, jaz napovedujem, da se bo ljudstvo po sprejetju tega škodljivega zakona organiziralo in zbralo potrebne podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, tako kot se je zgodilo pri Zakonu o vodah. Vidim in čutim, da vas je strah, spoštovana koalicija. Strah vas je, ker se je v petek videlo, kaj je ljudstvo in kakšno podporo dejansko vi imate. In ne govorite, prosim, o tem, da je slovenski narod razklan. Slovenski narod ni razklan, pač pa Vlada ni del tega naroda in je proti narodu. In to se čuti iz dneva v dan bolj.

Vlada ne prevzema ali pa si ne podreja Dnevnika, Večera, Dela, POP TV-ja in tako naprej. Tako tisto, kar trdite, ne stoji. Naslednji ima besedo

Razstreljene javne finance, rekordno visok javni dolg, rekorden javnofinančni primanjkljaj, najave novih davčnih odpustkov za najbogatejše, to so dejstva, na podlagi katerih lahko sklepamo, da popotnica slovenskih javnih financ tudi v prihodnje ne bo nič kaj rožnata in dobra. In če v tem kontekstu pogledamo predlog zakona o demografskem skladu, je pravzaprav jasno, da se bo zaradi javnofinančnega primanjkljaja in najavljenih davčnih odpustkov za najbogatejše v znesku celo ene milijarde evrov razprodaja našega nacionalnega premoženja samo še pospešila. V SAB temu odločno nasprotujemo. Govorimo o skoraj 9 milijardah evrov našega premoženja, ki so ga ustvarili naši starši, dedki,

razbrati. Še več, razbrati je možno različne interese nesistemske ideje in cilje vse s ciljem v povezavi s predlaganimi davčnimi reformami, da tega premoženja praktično že kmalu ne bo več. In v SAB temu ostro nasprotujemo. Vemo vsi, da je namen pokojninskih in demografskih skladov, da se v njem premoženje akumulira. In glede na zneske premoženja, ki je na razpolago in demografske trende in na vse projekcije potrebne za financiranje pokojninske blagajne je pravzaprav nelogično in nerazumljivo, da vlada ne želi, da bi se to premoženje najprej začelo akumulirati na tak način, čez 10 ali pa 20 let nekako pomagati pri financiranju pokojninskih in drugih socialnih obveznosti. V povezavi s predlaganimi davčnimi reformami je pravzaprav, torej reformami, ki jih predlaga vlada, je pravzaprav nujna razprodaja tega premoženja, ker drugače pravzaprav to ne bo mogoče financirati. In v SAB temu in takim postopkom ostro nasprotujemo. Hvala lepa. Besedo ima Željko Cigler, za njim pa bo razpravljal Jože Lenart. Izvolite. **ŽELJKO CIGLER (PS Levica):** Hvala za besedo. Kolegice, kolegi, spoštovani ostali! Zakon o državnem holdingu razveljavlja številne zakone. In rad bi opozoril, da da posegi, ki se bodo s tem zakonom o državnem holdingu v obstoječo zakonodajo dogodili povzročajo dosti resne posledice, ki so najmanj ugodne tudi za pokojninsko blagajno in njeno vzdržnost dolgoročno. Namreč, številne zakone razveljavila, ki so do sedaj urejala upravljanje in nadzor nad družbami v državni lasti in demografskemu skladu praktično podeljuje pristojnosti za poseg v inštitucije v katerih nima kaj početi. Namreč, s tem zakonom se določa, da v družbah v katerih je edini lastnik in ustanovitelj družabnik Republika Slovenija vlogo ustanovitelja prevzema sklad. Poglejte, dobivanje pristojnosti sklad, da bo imenoval člane nadzornih svetov, ki pa potem jasno vodstvene organe, direktorje tako v Uradnem listu, Slovenskih železnicah, zlasti pa Slovenski tiskovni agenciji. Torej, v vodstvu in pa nadzornih organih v katerih do sedaj ni uspelo izvajati ene avtokracije in prevzeti te inštitucije pod svojo oblast obstoječi koaliciji. Poglejte, da to avtokratsko samovoljo preprečimo rabimo referendum. In državljani imajo ustavno pravico, da povedo, če se s tem strinjajo. Te pravice jim nihče v tej državi, ustavne seveda, ne more odvzeti. Poleg tega, zakon o državnem holdingu ukinja številne zakone, med njimi tudi zakon o preoblikovanju kapitalske družbe PIZA in pa naložbeni politiki kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja seveda in pa Slovenske odškodninske družbe. Namreč, ta zakon v povezavi s statutom Modre zavarovalnice določa, da se polovica članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, ki jih imenuj skupščina, imenuje na predlog zavarovancev. In gre za en pomemben vzvod nadzora zaposlenih nad skladi in podskladi Modre zavarovalnice, katere vrednost je januarja 2021 znašala 1,3 milijarde evrov. Poglejte, in z razveljavitvijo tega zakona, ki sem ga omenil, Zakon o preoblikovanju kapitalske družbe PIZ, se bo naredila javnim uslužbencem ogromna škoda, saj bodo ostali brez svojih zastopnikov v nadzornem svetu, predvsem pa vodstvo Modre zavarovalnice bo prepuščena prosta pot za špekuliranje s prihranki zavarovalnice. Zakon o demografskem skladu sedanja vlada in pa koalicija to enostavno, to ureditev, ki je bila do sedaj v redu postavljena, enostavno razveljavljata. In da to avtokratsko samovoljo preprečimo rabimo referendum. Ljudje morajo

ki določa, da se del delnic zavarovalnic, katerih imetnik je kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenese v last Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z edinim namenom, to je, da se zagotavlja dodatna sredstva za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ki se bojo nakopičila, ki so nakopičena, že v skladu(?) in bi morala po zakonu romat v javno pokojninsko blagajno, pristal v paradržavnem skladu, pod nepotrebnim nadzorom sedanje Vlade oziroma aktualne koalicije in da se taka avtokratska samovolja prepreči, dejansko rabimo referendum. Poleg tega pa zakon posega tudi v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v delu, ki določa, da se Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da ta izvaja funkcijo tudi skupščine nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Namreč, vrednost naložb tega nepremičninskega sklada pokojninskega zavarovanja, ki ima v lasti 3 tisoč 250 stanovanj, ki so predvsem namenjena upokojencem, je leta 2019 znašala več kot 100 milijonov evrov.

v to institucijo, ki ste jo omenili, je treba ljudi vprašat na referendumu. Skratka, to so ene škodljive stvari, ki so poleg vseh zadev, ki so bile danes navedene, takšne, da se ljudje tako dolgoročne in obsežne, ki bodo vplivale na kvaliteto življenja in standard ljudi pri nas, zlasti tudi starejših in seveda, tudi ko mi pridemo v položaj upokojencev, kajne, da morajo ljudje o tej zadevi odločit na referendumu. Hvala lepa.

Zelo bi si želel, da bi Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu zagotavljal dolgoročno vzdržnost, žal pa ne rešuje ne sedanje problematike na tem področju, kaj šele vseh izzivov v prihodnosti, ki nas čakajo na tem področju. Vlada nam želi vsiliti svoj predlog zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki žal nima nobene dodane vrednosti, saj gre o predlogu zakona le za prenos državnega premoženja iz enega žepa v drugega. Tako zamišljen sklad je zanemarljiv, saj potencialno prenaša le cca 200 milijonov letnih prihodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Že danes pa potrebujemo cca milijardo, odvisno od tega, v kakšni kondiciji je država v posameznem letu, vemo pa, da smo zdaj še vedno sredi krize. In ta primanjkljaj že tako pokriva država iz proračuna, iz tega istega premoženja, ki ga sedaj umika v ločen sklad. Tako pomemben zakon, ki naj bi dolgoročno reševal sedanjo in prihodnje generacije, bi vlada Janeza Janše želela sprejeti ad hoc in to brez širše razprave in socialnih partnerjev. Opozicijske stranke, kot so LMŠ, SD, SAB in pa Levica, smo seveda zahtevali sklic javne predstavitve mnenj, bili pa smo preslišani, kot to dobro vemo. Tako nam je ostalo le še orodje razpisa posvetovalnega referenduma, da lahko s tem vsi deležniki in državljani in državljanke jasno izrazimo svoje mnenje. Vlada želi s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga v Nacionalni demografski sklad doseči koncentracijo lastništva nad upravljanjem naložb Republike Slovenije na enem mestu.

S predlogom zakona se ne strinjajo številni deležniki, ki jasno in odločno opozarjajo na nesprejemljivost in pa pomanjkljivost vladinega predloga zakona v smeri nedodelanosti določb. Vprašanje glede transparentnosti, nadzora, političnega vmešavanja, korporativnega upravljanja lastništva in pa tudi distribucije samih sredstev in še je vprašanj na predlog zakona, ki jih bom tudi navedel nadalje. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na probleme politične neodvisnosti in pa preglednosti sklada, odgovornosti in integriteti. Zakon ne zagotavlja transparentnosti, nadzora in same korupcije nad tem. Vprašljiv je tudi način upravljanja lastništva, distribucije in virov sredstev za financiranje tako zahtevnega področja. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je jasno opozorila na nejasnost in pa nedoločnost skoraj polovico določb, neusklajenosti med členi, napačna sklicevanja, odstopanja od sistemske pravne ureditve in pa pomanjkljive argumentacije in tako pomanjkljiv predlog zakona in tako zahteven ne bi sprejemali kot takšnega v Državnem zboru s takšnimi opozorili. Kritični so na to tudi številni partnerji od predstavnikov delodajalcev, Ekonomsko-socialnega sveta, Reprezentativnih sindikatov Slovenije, same Obrtno-podjetniške zbornice, Združenje nadzornikov Slovenije, koalicije, civilne družbe za prenovo, Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, mladinskega sveta Slovenije, nacionalnega sveta invalidnih organizacij do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poglejte, vsekakor bi prej končal s tem naštevanjem, če bi začel pri tistih, ki se s tem predlogom zakona strinjajo, seveda če sploh se kdo strinja. Na to, da predlog zakona ne prinaša željene dodane vrednosti za dolgoročno vzdržnost, opozarjajo tudi domači in tuji ekonomisti, ki na podlagi večletnih ukrepov držav v svet proučujejo to področje. Dejstvo je, da se Slovenija sooča z eno najbolj negativnimi demografskimi trendi. Vsak četrti Slovenec je že starejši od 65 let. S takšnim trendom se pričakuje, da bodo leta 2050 vsak zaposleni delal za enega upokojenca. Se še morda spomnimo kdaj je bilo to, ko sta dva delavca delala za enega upokojenca? Za realni vpogled v to problematiko navajam še nekaj dejstev iz preteklosti in tudi sedanjost, ki jih moramo na vsak način upoštevati. Poglejte, leta 1996 smo znižali prispevke za pokojnino, invalidsko zavarovanje za delodajalce in državni proračun z zakonom in se z zakonom zavezali k pokrivanju primanjkljaja ZPIZ. Leta 2013 v času te visoke brezposelnosti in te krize takrat, smo s prispevki pokrivali le 66,1 % pokojnin, leta 2019 kjer je bila najbolj ugodna gospodarska rast pa že 81 %. Tukaj vidimo to razliko kako to vpliva potem na sam sklad invalidskega, to se pravi, za pokojnine, če je država v kondiciji ali pa ni. Projekcije neugodnih demografskih trendov pa se kažejo, da bomo do leta 2060 s prispevki pokrivali že manj kot 60 % pokojnin, seveda za dejstev, da bo tudi takrat gospodarstvo v dobri kondiciji. Če pa pride do slabe kondicije in tudi ta negativni trendi demografskega sklada pa bo ta slika še bistveno slabša. Poglejte oziroma bomo morali iz proračuna, morda iz tega predlaganega demografskega sklada, ki ga predlagate, zagotavljati že kar ca 2,5 milijard evrov, kar je seveda ogromno in tega si danes skoraj ne moremo predstavljati.

Edina rešitev negativnega demografskega trenda ne more biti le prerazporeditev državnega premoženja brez da bi uvedli konkretne raznovrstne ukrepe za dvig dodane vrednosti, kar počnejo tudi že leta nekatere druge države. Kaj potrebujemo? Potrebujemo predvsem ukrepe za večje naložbe doma, tudi za lastno bogastvo kot so gozdovi, kar sem že prej omenil, predvsem pa z domačim kapitalom z višjo dodano vrednostjo. Zakaj? Glejte, odpiranje novih delovnih mest, krepitev delovnih mest predvsem v realnem sektorju s podlago na lastnem razvoju so zelo pomembni. Tako bomo zagotovili razvojna delovna mesta, da obdržimo mlade doma in ustvarimo s tem višji BDP, da vsaj dosežemo to povprečje Evropske unije, kaj šele, da potem dosegamo tiste najboljše. Prijaviti moramo delovno silo za manjkajoča delovna mesta. Na drugi strani cilj tujih naložb ne sme biti v izkoriščanju naše cenejše delovne sile. Cilj tujih naložb ne sme biti v begu kapitala oziroma davkov v države lastnikov, ki jim tako zagotavljajo polnjenje državnih in socialnih blagajni, pri nas pa siromašijo te iste blagajne. Tako radi govorimo tudi v tej hiši kako so naše plače preobremenjene z davki in prispevki in kako tudi radi govorimo kako nizke so potem pokojnine, kako nam zmanjkuje za zdravstvo in še kaj iz tega. Zelo neradi govorimo, da so pri nas povprečne plače le polovične in še manj v primerjavi s sosednjo Avstrijo. Ali delamo Slovenci le polovično, da smo polovico manj plačani? To je tisto bistvo vprašanja. Ali se vprašamo zakaj lastniki Magne v Hočah plačajo delavcu polovico manj kot pa če bi ti delavci hodili delati v Gradec, če se pa ustvarjamo podobno dodano vrednost oziroma primerljivo produktivnost naši delavci tukaj, če je tovarn tu kot pač je v Gradcu. Torej pri polovični plači dobimo tudi polovico manj prispevkov tudi za pokojnine pa čeprav je prispevna stopnja eno ali dve odstotni točki pri nas višja, to potem nekako skoraj ne igra vloge, če pa so plače v Avstriji enkrat višje. In kam gre ta razlika ustvarjanje dodane vrednosti in dobičkov? Seveda bi Seveda bi se morali več ukvarjati s tovrstnimi vprašanji oziroma prizadevanji, da postanemo gospodarsko uspešnejša družba, ki nam bo zagotavljala tudi višje prilive v državno, zdravstveno, lokalno blagajno blagajno za višje in varne pokojnine. Prelaganje in prepiranje o tem, da prenašamo premoženje iz enega žepa v drugega nam prav gotovo ne bo pomagalo. Morda predlagateljem takšnega zakona, ki si želijo vzvode za poseganje v nadzor državnega premoženja. Samo to si nekako lahko razlagamo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana Vlada, vse to pogrešamo kar sem navajal v predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bi zagotavljal realno dolgoročno vzdržnost pokojnin in pa varnost starejših v prihodnosti. Vlada Janeza Janše s tem zakonom dela nepopravljivo škodo, ki jo bo težko sanirati. Zato pri sprejemanju takšnega zakona zahtevamo širšo razpravo in rešitve, ki bodo realno in dolgoročno vzdržno zagotavljale varnost starejših v tretjem življenjskem obdobju. Hvala za vašo pozornost. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo dobi Boštjan Koražija. Za njim pa bo na vrsti Franc Jurša. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Poglejte, ta demografski sklad, ki ga pač predlaga vlada je v bistvu nov vzvod za privatizacijo državnega premoženja. Pa bom razložil zakaj. Ta sklad dejansko, Ta sklad dejansko, tudi v tem zakon o nacionalnem demografskem skladu je namreč navedena zgolj delitev na strateške naložbe in nestrateške oziroma portfolijske naložbe. In problem je v tem, da dejansko se tudi obenem razveljavlja ta zakon o Slovenske državnem holdingu, ki pa tudi določa še poleg strateških in portfeljskih naložb pa zna tudi pomembne naložbe, pri katerih mora država ohraniti 25 % delež v teh podjetjih oziroma družbah. In to je ravno največji problem, po mojem, v tem zakonu, da dejansko tudi v tem primeru lahko pride do kar precej velikih, bom rekel, prodaj in tudi določene naložbe oziroma tudi strateške naložbe, ki so bile do sedaj tretirane kot strateške, lahko zelo hitro padejo v te portfeljske oziroma nestrateške naložbe. In se zna zgoditi, da bodo šle te stvari kar precej po tekočem traku in se bodo privatizirale in prodajale. In tega si Slovenci ne samo da ne želimo, ampak tudi ne zaslužimo zaradi tega, ker smo ves ta čas toliko stvari, bom rekel, se odpovedovali in poskušali čim več ohraniti. In mislim, da je res prišel čas, sploh po tej korona krizi, da bomo spet začeli gledati v to javno dobro in čim manj privatizacije, ko se gre za ta strateške naložbe. Ko govorimo o zakonu o nacionalnem demografskem skladu je potrebno vključiti vse deležnike, ki lahko in morajo vplivati na samo spremembo zakona oziroma tudi samo pisanje zakona. In seveda podpiram ta posvetovalni referendum in upam in želel bi si tudi, da bi ga podprla vlada, čeprav ga ne bo, seveda. Ker to so vseeno takšne odločitve, ki bodo vplivale na vse naslednje generacije in tudi na nas same. Ena zadeva tudi, kar je precej, bom rekel, zavajajoče v tem zakonu o nacionalnem demografskem skladu je tudi to, kar bi v bistvu naj bilo upravljanje. Se pravi, tega demografskega sklada. Se pravi, osnovno poslanstvo sofinanciranje obveznega pokojninskega zavarovanja. In s tem bo pač v tem demografskem skladu precej oteženo samo to poslanstvo z vsemi ostalimi stvarmi, ki bodo danes. Se pravi, in financiranje dolgotrajne oskrbe in skrb za družinsko politiko in potem še kakšne dodatne stvari, ki se bodo našle v tem zakonu. v tem zakonu. Kot rečeno, jaz mislim, da je prav, ko se o takih pomembnih zadevah pogovarjamo, da damo to, bom rekel, tudi na vago oziroma pač na posvetovalni referendum, da naj pač ljudje tudi odločajo ali si želijo oziroma ali bo radi, da se te tako strateško pomembne naložbe tako, bom rekel, kar čez noč lahko privatizirajo. In jaz mislim, da je tu stvar bolj ali manj jasna, da je potrebno spoštovati tudi voljo, ki bo izražena na tem referendumu, ker do posvetovalnega referenduma v vsakem primeru bo prišlo. Rad bi še tudi opozoril glede teh na začetku že prej omenjenih strateških naložb, ker, pa to imam tudi vprašanje za ministrstvo oziroma za predstavnike ministrstva, če mi lahko tudi bolj obrazložijo kakšne bodo varovalke, tudi za to obdobje enega leta. Ker kolikor vem, ko se bo razveljavil tale zakon o Slovenskem državnem holdingu, se bo naredila neke vrste taka dolgotrajna pravna praznina in bo dejansko omogočila temu, se pravi skladu, enoletno poslovanje mimo sleherne varovalne pred privatizacijo. In me zanima, kako boste v tem prehodnem letu zavarovalni te strateške pomembne naložbe in da res v tem prehodnem letu ne bo prišlo tudi do prodaje teh nestrateških portfolijskih naložb. To pa samo z enega vidika, ker ko bo prišlo do sprejetja te strategije bo tudi pomembno kaj vse boste določili kot strateško oziroma kaj boste določili kot nestrateško oziroma portfolijsko. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo Francu Jurši vas samo seznanjam, da sta prijavljena še Gregor Perič in pa mag. Elena Zavadlav Ušaj. **FRANC JURŠA (PS DeSUS):** Podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem v dvorani! O demografskem skladu govorimo že relativno zelo dolgo. Spominjam se leta 2017, meseca decembra, smo v naši poslanski, takratni poslanski skupini, vložili tudi Zakon o slovenskem demografskem skladu. Na žalost do realizacije in procedure v Državnem zboru ni prišlo, zaradi tega, ker je prišlo do odstopa Vlade, predsednika Vlade in seveda temu je sledil tudi razpust Državnega zbora. Še kako se mi, ki smo zagovorniki starejše populacije, zavedamo, kako pomembno je priti do demografskega sklada, predvsem zaradi tega, ker enostavno v prihodnosti bo vedno več starajoče družbe in vedno več bo potrebno zagotavljati sredstva za pokojnine, ki jih v tem trenutku zagotavljamo prek pokojninske blagajne in seveda istočasno tudi prek državnega proračuna. Seveda, meni se postavlja vprašanje, ali je to vprašanje, ki je zastavljeno za posvetovalni referendum, dobro vprašanje? Po moji presoji bi to vprašanje moralo biti zastavljeno drugače. In seveda, predlagatelji morajo o tem razmišljati, da se na nek način ne sme z vprašanjem zavajati tudi volivk in volivcev. Pri celotni zadevi je vprašanje številka ena, to je upravljanje z državnim premoženjem. Glede na to, da sem tukaj v tej dvorani že nekaj let, se spominjam, da je vedno vladajoča stranka, katera je pač bila, imela interes, da ima ingerence(?) nad državnim premoženjem in seveda na nek način želela tudi z njim upravljati, logično. Pa naj bo to / nerazumljivo/, naj bodo potem tudi slovenski državni sklad, ki upravlja v tem trenutku z tem premoženjem in seveda, zdaj se je pojavil tudi ta interes pri sedanji vladajoči stranki. Pa nič narobe, to je logična posledica vseh dosedanjih dejanj. Seveda pa moramo upoštevati, da sredstva, ki bodo na razpolago, še zdaleč ne bodo zadostovala za vse to, kar je zapisano noter v zakonu, ampak, ključnega pomena je, da pridemo do zakona, v kolikor bomo prišli do zakona, potem to pomeni, da bomo lahko tudi ta zakon spreminjali in kdo v tej dvorani si misli, da bo vedno ena ta ista oblast, vedno ena ta ista vladajoča stranka, največja vladajoča stranka. Ne, to ne bo in prav je, da je tako, ampak, za eno eno potem pride neka druga in jaz mislim, da se poslanci, poslanke, na levi strani, ne »trebajo« tega bat, da bi Janez Janša upravljal s tem premoženjem in ga razprodal dejansko v tem obdobju dovolitev maksimalno še eno leto. Ja, še enkrat poudarjam, / znak za konec razprave/ da je vedno starajoča se družba in vedno več denarja bomo potrebovali tudi za pokojnine. In še to mogoče, pred kratkim smo v naši poslanski skupini vložili zakon o popravi krivice 3,5 %. To je tudi ena od zelo pomembnih zadev, ki bi jih upokojenci, upokojenke dobili v mesecu decembru, zato bom pozval vse poslanke in poslance, da nas podprejo pri naših prizadevanjih. / znak za konec razprave/ S tem bomo odpravili krivico, ki je bila storjena v času gospodarske krize, ko so upokojenci dobili 8,6 % manj pokojnine, kot bi jo mogli dobit.

posvetovalnega referenduma, naša pozicija je tukaj jasna, mi želimo zavrniti ta zakon, nismo proti samo zaradi tega, ker bi nas skrbelo, da bo trenutna vlada počela z državnimi podjetji kar bo in kar že počne, ampak smo prit temu, ker smo proti tako dela z državnimi podjetji, da lahko praktično prosto kadruje po upravah, da tja nastavlja ljudi, ki so potem političnim strankam na nek način politično dolžni svoje funkcije. To je v preteklosti nastalo na desetine, stotine milijonov evrov denarja. Konec koncev smo morali bančno luknjo, ki je tudi delno posledica slabega upravljanja, krpati z milijardami javnega denarja in jaz si želim, da bi politika strmela k temu, da se s podjetji upravlja bolje. Kar vidim v tem zakonu pa je zniževanje standardov. Zniževanje standardov zato, kdo lahko zasede funkcije, zniževanje kriterijev glede zahtevanih izkušenj in pa opuščanje Lahovnikovega zakona, ki omejuje prejemke vodstev državnih podjetij. Tako da tega ne morem podpreti in kot rečeno želim si, da bi reforme šle v drugo smer, kot gre ta.

Hvala predsedujoči za besedo. Prav lepo pozdravljam državno sekretarko, tudi vsi ostali kolegice in kolegi v dvorani in tudi tisti v poslanskih pisarnah! Ja, danes že ves čas skozi razpravo poslušamo sama zavajanja s strani opozicije oziroma s strani predlagatelja in tistih, ki se zavzemajo za razpis zakonodajnega zakonodajnega posvetovalnega referenduma. In sicer zavajate s tem, da ni Vlada vključila ne zainteresirane javnosti niti da, da se Vlada boji ljudi, da ni bilo socialnega dialoga, da je ta zakon škodljiv, da ni usklajen z ekonomsko-socialnim svetom in sami pa navajate tako zavajajoče vprašanje in zato ga bom še enkrat prebrala, zato da ljudje, ki danes spremljajo to sejo, da si sami ustvarijo občutek kdo zavaja. Ali zavaja Vlada, ki dejansko končno rešuje problematiko ali zavajate tisti, ki ste predlagatelji današnjega vprašanja? In sicer, vprašanje je, ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme predlog zakona o Nacionalnem demografskem skladu, ki ne rešuje problema financiranja pokojnin. Kako lahko tako zavajajoče napišete, da ne rešuje problema financiranja pokojnin, pač pa Vladi Janeza še povečuje možnost kadrovanja po državnih podjetjih in privatizacijo. Zdaj, ali zakon sprejemamo samo za čas Vlade Janeza Janše ali mogoče tudi za čas ko ko bo tudi nekatera druga vlada verjetno nekoč nastopila svoj mandat. In zato je že samo vprašanje tako, kot je tudi Zakonodajno-pravna služba podala mnenje zavajajoče in to potrjuje tudi vse tiste vaše navedbe, kaj vse ni bilo pri tem predlogu zakona upoštevano. Hkrati pa pozivanje k vpisu v sindikate, to je pa sploh absurd, da je sploh res težko poslušati, da nekdo v času, ko sindikati zavajajo delavce in ko sindikati dejansko se zavzemajo za nasprotno stran ne pa za tisto, kar je koristno za delavce, to pa jaz mislim, da res ni primeren čas, da se to pri tej razpravi sploh omenja. Mogoče predlagatelja in vse, ki podpirate današnji predlog moti ravnoto, da je Vlada Janeza Janše končno prišla z usklajenim predlogom, kar pa vi v vsa pretekla leta niste uspeli (Nadaljevanje) Toliko ste bili povezani, navidezno povezani, da dejansko niste prišli do nekega predloga, ki bi moral biti sprejet že šest let od tega, kajti ZPIZ 2 je jasno povedal, da bi zakon moral biti s 1. 1. 2015 že v veljavi. Očitno vi se tega niste uspeli dogovoriti kljub temu, da je kolega iz SD prej navajal, da imajo zelo dober, odličen predlog, potem pa res ne vem zakaj niste s tem predlogom prišli v času, ko ste imeli vašo Vlado, ko ste imeli možnost. Tako da, v te vaše obljube, v to kaj imate in kaj lahko predlagate, je jasno vidno, med tem, ko je Vlada Janeza Janše in sedanja koalicija bila sposobna stopiti na skupno pot, se približati predlogom tako ene kot druge kot tretje kot četrte koalicijske stranke in vsak je povedal svoje mnenje in prišli smo do takega predloga zakona, ki je vzdržen in ki bo očitno tudi ugledal luč sveta. Vse kar ste pa v nadaljevanju navedli, da Vlada se boji ljudi, da dejansko dela za ljudi ne dela za vzdržnost, ne dela za rodove v naprej, pa mislim, da je tudi že jasno vidno, da tudi to ne zdrži, kajti ta Vlada je naredila nekaj kar prejšnje Vlade niso naredile in sicer je dala tako v PKP paketih upokojencem različne dodatke glede na njihovo višino pokojnine. Kar pa se je zgodilo sedaj 31. maja, je pa to, da je ta Vlada bila sposobna dejansko res dvigniti pokojnine kar tudi prejšnja Šarčeva Vlada ni naredila. In sicer, je ta Vlada dvignila pokojnino za polno delovno dobo na 620 evrov, najnižjo pokojnino na 279 evrov in dvig invalidskih pokojnin na 388,54 evra. Kaj ste pa vi naredili v vseh teh letih? Ne, vse spodbijate, kar ta Vlada dobrega pripravi, kar ta Vlada pripravi za ljudi, kar ta Vlada naredi za to, da se bo v bodoče, v naslednjih letih res nekaj spremenilo, tudi pri izboljšanju pokojnin in standarda upokojencev, ne, morate vi priti z nekim referendumskim vprašanjem ven, tako kot ste to počeli pri Zakonu o vodah. Pozabljate pa, da dejansko ljudje sami vidijo, vidijo rezultate ene Vlade, vidijo rezultate druge Vlade in bodo sami na referendumu povedali res kaj si mislijo. In ne bojimo se mnenja ljudi. Ljudje kar naj povedo njihovo mnenje, kajti le tako boste potem videli, da ste osamljeni, in da tisti, ki so vam dali podpis, na primer pri Zakonu o vodah in v kolikor boste uspeli tudi pri tem referendumu zbrati podpise, vprašanje kako potem s samim referendumom. Zato nikar si ne domišljajte, da boste lahko ljudi kar tako na enostaven način prepričali in nekako dali jim jim pojasnila, da ta zakon, Predlog Zakona o demografskem skladu, da je slab. Ne. Ta zakon je dobro zapisan, napisan je za ljudi, napisan je glede na to, da rešuje težave, ki jih povzroča naša žal slaba demografska slika in ljudje, sem prepričana, da bodo stopili na našo stran, se pravi, na stran Vlade in ne bodo poslušali vaših zavajajočih besed. Hvala lepa.

demografski sklad ne ustvarja in ne prinaša novega denarja v pokojnine in pokojnine zaradi tega ne bodo nič višje, kar je konec koncev povedal tudi eden od predstavnikov koalicijskih strank v svojem stališču.

in ostalo. Po novem bodo namesto skozi Slovenski državni holding v proračun prihajali skozi demografski sklad, to je edina razlika, nobenega novega denarja ne bo. Drugič, ta sklad ne bo rešil slovenske pokojninske blagajne. Letos bo luknja 1,2 milijarde evrov, iz državnih podjetij pride 170 milijonov. In že tu se vidi, da je ta denar bistveno premajhen, da bi lahko karkoli rešili. V 20 letih se bo stvar zaostrila. Inštitut za ekonomske raziskave pravi, leta 2040 bo luknja okoli 2 milijardi in pol, ta sklad bo lahko kril 4 do 8 % primanjkljaja. To so dejstva, to so grobe številke. In ni formule, kako priti mimo tega, s takim konceptom absolutno ne, ker ta sklad ni sklad, ki bi kopičil premoženje, ga kumuliral in varčeval za čez 20 let, to je sklad, kjer 60 % denarja gre v tekoče financiranje politik, pokojnine, dolgotrajna oskrba, družinska politika, povsod bo njegov učinek neznaten. Za družinsko politiko damo okrog 600 milijonov na leto, iz tega sklada bo priteklo dodatnih 17 milijonov. Lahko si sami ustvarite sliko, kakšno razliko bo to imelo na razne doklade, ki jih družine prejemajo, in tako dalje, praktično nikakršne. Tako naj še jaz poskušam potegniti črto. Strinjam se sogovorcem, ki je prej rekel, da je najboljša pokojninska reforma naložba v prihodnost. Se pravi, naložba v to, da bodo ljudje ostajali v Sloveniji, da bodo ljudje prihajali v Slovenijo, da bodo ljudje tukaj živeli in delali; na ta način lahko popravimo svojo demografsko sliko v naslednjih 20 letih. Če bomo dopuščali, da ta država postaja država, iz katere ljudje bežijo - in ponavljam, po zadnji statistiki jih 126 na teden odide -, na ta način se bo demografska slika slabšala, bistveno slabšala. In če bomo sprejemali zakone, kot je ta, po katerem lahko utemeljeno sumimo, zaradi zniževanja standardov in zaradi načina delovanja, kadrovskega delovanja te Vlade, da bodo priložnosti v državnih podjetjih in v javnem sektorju dobivali izbranci, ne pa sposobni, bomo emigracijo in obup nad to državo samo še pospeševali. Zato je moja sodba, moja ocena, da je ta zakon škodljiv za demografijo

Vlada vztraja, da ne drži, da zakona nismo usklajevali s socialnimi partnerji, smo ga. Referendumsko vprašanje je nejasno in zavajajoče, zato Vlada nasprotuje referendumu in predlaga Državnemu zboru, da glasuje za to, da se referenduma ne izvede. želim poudariti, kar smo poudarili že na številnih sejah v Državnem zboru, da Vlada ni pripravila tega zakona zato, da bi privatizirala državno premoženje. Vlada prav tako ni pripravila tega zakona zato, da bi spremenila, bistveno spremenila korporativni sistem upravljanja. Vlada nadalje želi poudariti, da ni cilj tega zakona pokojninska reforma, to je pomembno sporočilo. Eden izmed temeljnih ciljev Vlade pri tem zakonu namreč sledi medgeneracijskemu sporazumu. Zato me veseli, da je danes prvopodpisani predlagatelj to točko spoznal, ko je govoril o odlivu mladih ljudi. Mi verjamemo, da se moramo ukvarjati z vsemi generacijami in da moramo najti medgeneracijski sporazum in samo na ta način bomo našli rešitve za demografska vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima še predstavnik predlagatelja Luka Mesec, ki pa ne želi besede. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo.

(Ne.) Mojca, samo še moment. No, zdaj če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja, Luka Mesec ter predstavnik Vlade, prosim, da me takoj obvestita in bosta dobila besedo kot zadnja, in sicer, najprej predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Boste želeli razpravljat še gospod Mesec? (Da.) Predstavnik Vlade? (Ne.) Mojca Škrinjar ima besedo. Hvala lepa. Danes imamo pred sabo odločitev, ali spodnesti zelo dober zakon na referendumu oziroma razpisati tako referendum. Tega si ne želimo. Zakon o demografskem skladu je končno omogočil prihodnost pokojninski blagajni. Vemo, da je da je Slovenija ena izmed najstarejših držav po povprečni starosti prebivalcev. Vemo, da je mladih, ki bi nadomestili to s svojim delom, s svojimi prispevki, premalo, da bi lahko zapolnili to vrzel. Zakon o demografskem skladu bo omogočil, da bodo lahko pokojnine še vedno normalne in pa solidne. Ravno v tem mesecu so se nekoliko dvignile, kar je zelo dobro. Ni pa treba si delati utvar, da bo ta blagajna, ta sklad, trajal večno. Ta sklad bo potrebno še dopolnjevati, ves čas. In, kdo ga bo lahko dopolnjeval, če ne tisti, ki bodo delali? To pa so mladi, ki začnejo svojo poklicno pot. Toda, če mladih ne bo, če družine ne bodo motivirane, da bi imele otroke, potem ne bo niti prispevkov, niti sklada, ker bo ta slej ko prej usahnil. Zdi se mi pravično, da se denar in pa premoženje, ki smo ga ustvarjali mi, naši očetje in dedje, prenese na tiste, ki to lahko sedaj uživajo, to pa pomeni upokojence. Preveč ljudi je bilo s premajhno pokojnino, da bi bili lahko ponosni na naš pokojninski sistem. Ta bo potreboval še dopolnitev in prva stvar, ki lahko to rano, ki je bila zelo globoka in praktično nobena vlada po letu 2010 ni utegnila tega bistveno popraviti, lahko rečem, da je to edina možnost, ta zakon, da bo pokojninsko blagajno in pa naše upokojence, torej vsi gremo naproti temu, razbremenil strahu, kaj bo, ko bomo stari in ko ne bomo več mogli zaslužiti za preživetje in bomo odvisni od tega, kar smo ustvarili v preteklosti. Menim, da je to dejanje, da se spodnaša tako dober zakon, res poniglavo in seveda, zakoni se vedno dopolnjujejo, se izboljšujejo. Verjamem, da je to začetna poteza, ki bo prinesla varnost upokojencem, pa tudi zagon mladim, da bodo vendarle imeli otroke, da bodo ti lahko odrasli in soustvarjali našo družbo, naše gospodarstvo in poskrbeli tudi na ta način za svoje starše. Vedeti moramo, da vse tisto, kar imamo, so nam ustvarili starši in treba jih je spoštovati, treba je spoštovati njihovo delo in potrebno je poskrbeti za to, da so vsi ostareli, da imajo vsi ostareli dostojno lepo življenje. Ta zakon to zagotavlja. Hvala.

imamo 170 milijonov iz državnih firm v proračunu, po novem bo ta isti denar prišel iz demografskega sklada. Nič se ne bo spremenilo, razen načina kadrovanja v državna podjetja. In o tem se danes pogovarjamo, o tem se želimo pogovarjati, ampak ker nas ne slišite, se ne bomo več pogovarjali, očitno, v parlamentu, pač pa na referendumu. Javnost je na srečo malo bolj kot trdovratni ali pa trdobučni strankarski kader dovzetna za argumente in za dialog, ker to, kar slišim od zadnjih razpravljavk iz vrst SDS, je, da vidite samo še eno resnico - in to je resnica vaše stranke. lepa. Replika, izvolite. A, pardon, je delitev časa in tu ni replik. S tem zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da se razpiše posvetovalni referendum o sprejetju Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki dnevnega reda.

državnemu sekretarju Maticu Zupanu. **MATIC Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci ter ostali prisotni! Hvala za besedo. Se opravičujem, ker sem ravno pritekel. Pred vami je tretja novelacija zakona, ki je pretežno potrebna za implementacijo in izvajanje evropskih predpisov na področju sodelovanja v kazenskih zadevah. Izpostavil bi predvsem naslednja področja, ki jih ureja, in sicer: sklep o začasnem zavarovanju in sklep o odvzemu premoženjske koristi oziroma predmetov kaznivih dejanj; določene rešitve gredo ven glede Eurojusta, zaradi tega, ker so bile urejene v Zakonu o državnem tožilstvu; dopolnjujemo določene rešitve za evropski nalog za prijetje in predajo; urejamo določbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri kazenskih evidencah in urejamo pravno podlago za statistično poročanje Evropski komisiji. Edina sprememba, ki ni potrebna zaradi prenosa oziroma izvajanja evropskega pravnega reda, se nanaša na sodelovanje z Združenim kraljestvom v postopkih predaje. To sodelovanje bo namreč potekalo skladno po tistem sporazumu, precej podobno ureditvi med državami članicami EU. Zato smo se odločili, da za te postopke določimo kar smiselno uporabo tega zakona. Rešitve te novele ustrezno vključujejo predloge vseh deležnikov. V celoti smo tudi upoštevali pripombe Zakonodajno-pravne službe, kar se je odrazilo tudi na sami seji Odbora za pravosodje, kjer je bil predlog novele soglasno potrjen. Toliko uvodoma. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Blažu Pavlinu. **BLAŽ PAVLIN Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za pravosodje je na 26. seji, 5. maja 2021, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada in je bil 25. februarja 2021 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

z opredelitvijo Ministrstva za pravosodje do mnenja Zakonodajno-pravne službe ter z mnenjem Komisije Državnega sveta za državno ureditev. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine SDS, SMC in NSi k 1., 4., 10., 11. členu. Predstavnica predlagatelja ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je v dopolnilni obrazložitvi členov predloga zakona med drugim dejala, da so predlagane določbe predlogov zakona predvsem tehnične narave, saj je novela potrebna za implementacije in izvajanje evropskih predpisov na področju sodelovanja v kazenskih zadevah. Predlog zakona prinaša tudi novo ureditev sodelovanje držav članic na področju odvzema premoženja v kazenskem postopku in s tem povezanega začasnega zavarovanja. Dva okvirna sklepa, ki sta bila podlaga za dosedanje sodelovanje sta bila nadomeščena z neposredno uporabo uredbe, zaradi tega se spreminja trenutno veljavni zakon. Predlog zakona prinaša še črtanje določb zakona, ki se nanaša na euro just, saj je tudi na tem področju prišlo do sprejema nove uredbe. V nadaljevanju se je dotaknila tudi evropskega naloga za prejetje in predajo jamstvo prejetih oseb v postopkih predaje in dopolnjevanja določb zakona v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Novost je še uvedba statističnega poročanja v postopkih sodelovanja, ki ga bosta izvajala Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Vrhovno državno tožilstvo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Barbara Gererčnik je v predstavitvi pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe med drugim dejala, da Zakonodajno-pravna služba v skladu s pristojnostmi preučila predlog zakona in pripravila pisno mnenje. podanih pripomb je z vloženimi amandmaji v koalicijski poslanski skupini ustrezno upoštevana, s strani Ministrstva za pravosodje pa so bila podna dodatna pisna pojasnila. Predstavnici Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Tina Brecelj in vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok sta med drugim povedali, da je predlog zakona izrazito tehnični zakon, da so zaradi uredbe potrebni izvedbeni predpisi, da se s predlogom zakona zasleduje zasleduje tudi višja stopnja transparentnosti na področju sodelovanja v kazenskih zadevah in da podpirajo predlog zakona. Omenjeno je bilo tudi zbiranje in posredovanje podatkov ter priprava s predlogom zakona predvidene analize. Predstavnici Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline se je pridružil stališču Vrhovnega sodišča

Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih podprl. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanskih skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog tega predvsem tehničnega zakona, kot smo lahko slišali, v naš pravni red vnaša nekatere direktive in pa uredbe Evropske unije ter uskladitve z drugimi zakoni. Vsebine predloga tako ureja izvajanje uredbe 2018/1805. Gre za ureditev priznavanja in izvrševanja sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu premoženjske koristi in predmetov kaznivih dejanj s pravno zavezujočim aktom Evropske unije, ki se neposredno uporablja in bo prispevala k učinkovitejšim postopkom ter olajšala vzajemno priznavanje in izvrševanje obravnavanih sklepov. Prav tako se ureja tudi področje varovanje in izmenjave tajnih podatkov glede na izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Usklajujejo se tudi

Tako se bodo po predlogu zakona sistemsko zbirali številni statistični podatki. Recimo skupno število prejetih oziroma poslanih zahtevkov po državah ter po kaznivih dejanjih, skupno število prejetih oziroma zahtevkov po posameznim tožilstvu oziroma sodišču, števila priznanih oziroma zavrnjenih ter izvršenih oziroma neizvršenih, prejetij in poslanih zahtevkov ter še nekateri drugi. Zbiranje teh podatkov zahteva evropska komisija, tako da bosta podatke letos zbirala Vrhovno državno tožilstvo in Vrhovno sodišče, ki predlog zakona podpirata in menita, da se s predlogo zasleduje višja stopnja transparentnosti na področju sodelovanja v kazenskih zadevah.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem še enkrat! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju v kazenskimi zadevami z državami članicami Evropske unije. Glavni cilj predloga zakona je v slovenski pravni red urediti izvajanje uredbe 2018/1805 Evropske unije s katero se predpisuje ustrezno zbiranje in sporočanje podatkov v zvezi s postopki po tej uredbi. Glede na to, da je potrebno tudi sistemsko spremljanje delovanja tudi drugih instrumentov po tem zakonu, pa je poročanje o zadevah razširja na vse postopke. Gre za poročanje glede mednarodnega sodelovanja za namen spremljanja sodelovanja z drugimi državami Evropske unije. K poročanju statističnih podatkov zavezuje 35. člen uredbe, ki ureja pošiljanje statističnih podatkov Evropski komisiji. Podatki in statistična poročila se posreduje Ministrstvu za pravosodje, ki jih bo lahko uporabilo tako za namene priprave poročila za Evropsko komisijo za posredovanje podatkov koordinatorjem ocenjevanja po mednarodnih konvencijah, nenazadnje je tudi za sistemsko spremljanje področje izvajanja mednarodne pravne pomoči oziroma sodelovanja in priprave ustreznih zakonskih predlogov za spremembe na tem področju, če bi iz podatkov izhajala potreba po spremembah. Določeni dodatni razlog za zavrnitev priznanja in izvršitve. Uredba sicer razloge za zavrnitev priznanja in izvršitve taksativno našteva, vendar na dveh mestih prepušča državam članicam, da določijo še dodatne pogoje. Uredba predpisuje katalog kaznivih dejanj v zvezi s katerimi se ne preverja dvojna kaznivost. Za kazniva dejanja, ki niso navedena v katalogu dopušča državam članicam, da priznanje in izvršitev sklepov o začasnem zavarovanju ali sklepa o odvzemu pogojuje s tem, da je dejanje za katero je bil izdaj sklep, kaznivo dejanje tudi po pravu države izvršiteljice. Zato predlog določa, da se sklepa ne prizna in izvrši, če se nanaša na ravnanje, ki ni kaznivo dejanje po pravu Slovenije, razen seveda, če gre za kaznivo dejanje iz omenjenega kataloga uredbe. Predlagano je črtanje obeh sklepov Sveta Evropske unije o ustanovitvi in delovanju eurojusta, ki jo je nadomestila uredba o eurojustu. Prav tako se črtajo določbe o sodelovanju z eurojustom v kolikor gre za vprašanja, ki so urejena v Zakonu o državnem tožilstvu ali za katero se neposredno uporablja uredba. Predpisuje se obveznosti preiskovalnega sodnika, da v primeru, če oseba v postopku prejetja in predaje v Sloveniji kot državi izvršitve uveljavlja pravico do odvetnika, tudi v državi odreditve naloga, o tem obvesti pristojni organ te države, prav tako pa ji mora posredovati tudi informacije, ki olajšajo izbiro odvetnika. Predpisuje se tudi dolžnost policije, da prejete osebe na podlagi naloga za prejetje in predajo pouči to osebo, da ima tudi pravico do odvetnika v državi odreditve. Določa se pravica prejete osebe v drugi državi članici na podlagi naloga za prejetje **52. TRAK (VI) 13.15** (Nadaljevanje) in predajo slovenskega pristojnega organa do odvetnika tudi v Sloveniji kot odreditveni državi, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji in postopek za pridobitev brezplačne pravne pomoči. S predlogom zakona je določeno, da se ta zakon smiselno uporablja tudi za postopke predaje med Slovenijo in Združenim kraljestvom na podlagi sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni ter Združenim kraljestvom

V Poslanski skupini Stranke modernega centra podpiramo sprejetje novele zakona o sodelovanju na področju kazenske zadeve z državami članicami Evropske unije. S tem bomo pridobili novo posodobljeno in bolj učinkovito ureditev sodelovanja držav članic na področju odvzema premoženja v kazenskih postopkih in s tem povezanega začasnega zavarovanja. V predlagani noveli zakona gre predvsem za določbe, ki so tehnične narave, zato moramo izpostaviti, da ima pri implementaciji tudi te novele velik pomen digitalizacija pravosodja. Ministrstvo za pravosodje se je v zadnjem času prav posebno prizadevalo za tehnične posodobitve in digitalizacijo na vseh področjih pravosodja. Ena glavnih zavez Stranke modernega centra in aktualne ministrske ekipe o prevzemu tega resorja je bila prav vzpostavitev sodobnega urejenega učinkovitega in bolj dostopnega pravosodja za vse državljane. Uvedba statističnega poročanja Evropski komisiji o postopkih sodelovanja, ki ga bosta izvajali Vrhovno sodišče in Vrhovno državno tožilstvo, je ena izmed glavnih novosti v tej noveli. S to novelo se bo zagotovila pravna podlaga za izdelavo tehničnih rešitev tako na Vrhovnem sodišču kot tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu. Tehnične rešitve je potrebno zasnovati tako, da se omenjeni instituciji s tem poročanjem ne bo dodatno obremenjevalo oziroma da bosta podatke zagotavljali brez nesorazmernih obremenitev. Predvidoma v letu 2022 pa se bodo na Ministrstvu za pravosodje vzpostavili tehnični pogoji za vodenje vodenje evidence posredovanih in prejetih zaprosil. Prav tako bo iz evidenc možno razbrati tudi odgovore na zaprosila, obvestila ter druga sporočila izmenjana s pristojnimi organi drugih držav članic oziroma pristojnim organom Evropske unije. Hkrati bo tudi predvideno povezovanje navedene evidence s kazensko evidenco. Uredba Evropske unije ureditev nekaterih vprašanj prepušča državam članicam v kolikor podajo ustrezno izjavo. Tako je Republika Slovenije Evropsko unijo obvestila, da dvojna kaznivost predstavlja pogoj za priznanje sklepov, da smejo slovenski organi poleg predpisanega obrazca zahtevati tudi sklep o začasnem zavarovanju ali odvzemu in da prejema obrazce s katerim države zahtevajo izvršitev tudi v angleškem jeziku. Poleg dveh interventnih zakonov ter ukrepov glede delovanja pravosodja v času epidemije smo v državnem zboru do sedaj sprejeli osem zakonov oziroma novel nevezanih na epidemijo, ki jih je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog zakonov v tem obdobju, ki jih je pripravilo ministrstvo so bili do sedaj vsebinsko in nomotehnično strokovno in korektno pripravljeni. Zato so bili pri obravnavi in odločanju v zakonodajnem postopku deležni tudi široke podpore. V Stranki modernega centra smo prepričani, da bo temu tako tudi v primeru obravnavane novele. Tudi ta novela zakona je majhen kamenček v mozaiku, harmonizacije evropskega pravnega reda, zato jo bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra z veseljem podprli.

Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Pri predmetnem zakonu gre pravzaprav za prenos številnih evropskih direktiv. Predlagane rešitve pa predstavljajo tudi podlago za izvajanje uredbe 2018/1085 o vzajemnem priznavanju, o začasnem priznavanju in sklepa o odvzemu. Uredba se sicer uporablja neposredno, vendar so za učinkovito izvajanje njenih določb potrebne nekatere prilagoditve nacionalnega pravnega reda. Posledično bo občutno olajšanje vzajemno priznavanje in izrečevanje obravnavanih sklepov. Predlagane so tudi nekatere uskladitve zaradi uredbe o Eurojustu. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da Slovenija še vedno ni imenovala dveh evropskih delegiranih javnih tožilcev. Vlada se mora z imeni kandidatov, ki jih je predlagalo ministrstvo za pravosodje, le seznaniti, pa tega do danes še ni storila. Evropsko javno tožilstvo z delovanjem pričenjam prav na današnji dan. Slovenija je bila z Evropske unije večkrat deležna pozivov o imenovanju dveh evropskih delegiranih tožilcev, celo evropski komisar za pravosodje je konec aprila ministrico za pravosodje nagovoril k pospešitvi postopkov. Jasno je, da kandidata še nista zasedla položaja evropskega delegiranega tožilca in izključno zato, ker zaradi preteklega dela nista po godu predsedniku Vlade. Oba kandidata izpolnjujeta vse pogoje določene s predpisi veljavnimi v času odločanja. Spomnimo, da je Vlada v mesecu marcu poskušala preprečiti imenovanje dveh dotičnih kandidatov celo z uzakonitvijo ostrejših pogojev za imenovanje na mesto evropskega delegiranega tožilca. Prejšnji teden pa je Vlada kljub številnim opozorilom stroke celo razveljavila postopek izbire kandidatov za evropskega delegiranega tožilca. Generalni državni tožilec je takšno odločitev Vlade označil za arbitrarno in nezakonito, celo nasprotno slovenski Ustavi. Zardi te neutemeljene in nestrokovne odločitve pa je odstopila tudi ministrica za pravosodje. Vse to jasno kaže na vodilo predsednika Vlade pri njegovemu delovanju, cilj opravičuje sredstva. Da bi dosegel svoje cilje, je pripravljen poteptati tudi najbolj osnovna načela pravne države. V SAB smo nad takšno uzurpacijo oblasti ogorčeni in ostro obsojamo posege v neodvisnost državnega tožilstva, kar pa je na žalost postala že stalnica aktualne Vlade. Predlagani zakon rešuje tudi nekatera odprta vprašanja, ki so nastala zaradi izstopa Združenega kraljestva in Severne Irske iz Evropske unije. Rešitve prinašajo tudi sistemsko izbiranje številnih statističnih podatkov, kar bo v pristojnosti vrhovnega državnega tožilstva in vrhovnega sodišča. Gre za število prejetih oziroma poslanih zahtevkov po državah in po posameznih tožilstvih oziroma sodiščih in podobno. Za stranko SAB je pomembno, da je sodelovanje pravosodnih organov držav članic urejeno in poteka na visokem nivoju, na takšnem, ki omogoča dosledno spoštovanje človekovih pravic, vseh posameznikov, ki so v kazenskem postopku. praksi namreč prihaja do primerov, ko načelo spoštovanja človekovih pravic ni v celoti zagotovljeno. Vsak, ki se na tak ali na drugačen način znajde v kazenskem postopku, ima pravico do zakonitega poteka postopka, ki omogoča garancijo obrambe. Pri sodelovanju držav v kazenskih zadevah pa morajo biti v ospredju tudi nekatera druga temeljna načela kot so načelo solidarnosti, načelo zaupanja med državami, načelo pravičnosti in načelo humanosti. Ta načela se medsebojno prepletajo in predstavljajo osnovo mednarodnega kazenskega prava. V Poslanski skupini SAB predlogu zakona ne bomo nasprotovali.

z državami članicami Evropske unije gre za izrazito tehnični poseg v naš nacionalni red, ki sledi predvsem obveznosti prenosa evropskih pravnih aktov. Prioritetno so spremembe zakona povezane z urejanjem priznavanja in reševanja s sklepom o začasnem zavarovanju in sklepom o odvzemu premoženjske koristi in predmetov kaznivih dejanj. Dopolnjene so določbe o zbiranju statističnih podatkov iz kazenskih evidenc in njihovi izmenjavi med državami članicami Evropske unije. Ključno vlogo pri tem se dodeljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu in Vrhovnemu sodišču. V nadaljevanju se v zakon posega še zaradi sprememb na področju Urada za evropsko pravosodno sodelovanje ter dopolnjevanja spiska pravnih aktov. Sodelovanje držav članic glede nujnosti obveščanja o postopku prijetja in predaje osebe je dodatno okrepljeno, še posebej pa se bo v povezavi s pravico do odvetnika pomembno krepilo pravno varstvo oseb. Predlog zakona usklajuje tudi določena odprta področja po izstopu Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije.

besedo, predsedujoči. Lep pozdrav sekretarju! Kolegice in kolegi! Zaradi več okvirnih sklepov Sveta Evropske unije področje sodelovanja držav članic Evropske unije v kazenskih zadevah je bil leta 2013 sprejet nov Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije, ki je ustrezno povzel tudi prej veljavno ureditev. Predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije vsebuje spremembe, ki so potrebne za implementacijo in izvajanje evropskih predpisov na področju sodelovanja v kazenskih zadevah. Z novelo je na novo urejeno sodelovanje držav članic na področju odvzema premoženja v kazenskem postopku in s tem povezanega začasnega zavarovanja. Uredba 2018/1805 je kot evropski zakon neposredno uporabljiva in nadomešča dva okvirna sklepa, ki sta do sedaj predstavljala podlago za sodelovanje držav članic na področju odvzema premoženja v kazenskem postopku. Bodo pa postopki sodelovanja po dosedanji pravni ureditvi še naprej tekli z Irsko in Dansko, ker slednji Uredbe 2018/1805 nista sprejeli. Prav tako se bo ureditev obeh okvirnih sklepov še naprej uporabljala za izdajo potrdil o začasnem zavarovanju in potrdil o zasegu, posredovanih pred 19. decembrom 2020. Vse navedeno se v predlagani noveli ustrezno ureja. Zaradi neposredne uporabljivosti uredbe se trenutno veljavni zakon spreminja tako, da se črtajo določbe zakona, ki se nanašajo na Eurojust, to pa zato, ker je bila tudi na tem področju sprejeta nova Uredba 2018/1727. Določbe za izvajanje le-te so v pretežnem delu že vključene v sprejeto novelo Zakona o državnem tožilstvu, določene dopolnitve k veljavni ureditvi pa ta novela prinaša tudi na področju evropskega naloga za prijetje in predajo, jamstvo prejetih oseb v postopkih predaje in dopolnjevanja določb zakona v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Redakcijska dopolnitev določb dosedanjega zakona je potrebna v zvezi s pravili za elektronsko izmenjavo podatkov iz kazenskih evidenc. Uporaba enotnih standardiziranih oznak med državami članicami, ki poteka preko Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc, ECRIS. Obdelava posredovanih osebnih podatkov pa se po novem ureja tako, da bo zakon določil obdelavo vseh osebnih podatkov, ne le posredovanih. Zakonsko novost predstavlja uvedba statističnega poročanja o postopkih sodelovanja, ki ga bosta izvajala Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Pri dopolnjevanju pravne ureditve v zvezi s postopki začasnega zavarovanja in odvzema premoženja, Republika Slovenija ni določila osrednjega organa, h kateremu bi se v skladu z določbo 4. člena uredbe 2018/1805, posredovalo potrdilo o začasnem zavarovanju, tako da tuji pristojni organi izdajatelji s slovenskimi izvršilnimi organi komunicirajo neposredno. Skladno z možnostjo, ki jo državam članicam ponuja 4. člen navedene uredbe, pa si je Slovenija pridržala pravico od drugih držav članic, poleg potrdila o začasnem zavarovanju, zahtevati tudi posredovanje sklepa o začasnem zavarovanju. Smiselno enako velja tudi za sklepe o odvzemu. Glede jezikovnih zahtev pa predlog novele vsebuje zahtevo, da se prevodi priložijo samo pri potrdilu o začasnem zavarovanju, ne pa tudi pri priloženih sklepih. Kot posledica brexita se od 1. 1. 2021 tudi v razmerju med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom, na področju mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, neposredno uporabljajo določbe sporazumov v trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo

Upoštevaje vse navedeno, je jasno, da so v vsebino novele tega zakona vključene vse strokovne rešitve, ki jih narekuje evropska zakonodaja in sicer na način, ki zagotavlja najvišjo stopnjo učinkovitosti / nerazumljivo/ med državami članicami v evropskih kazenskih zadevah. V Poslanski skupini SDS bomo ta predlog spremembe Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji niso vloženi. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes, v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, Blažu Košoroku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Poslanke in poslanci! Torej, predlagana sprememba Zakona o prevozih v cestnem prometu je namenjena predvsem uvajanju novih oblik mobilnosti, z uporabo digitalnih tehnologij. / nerazumljivo/ je namenjena poenostavitvi sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, tej poenostavitvi pridobivanja kartice oziroma vozovnice za kategorizirane športnike. Poleg tega je pa namenjena tudi učinkovitejšemu opravljanju javnega linijskega prevoza potnikov. Razvoj novih tehnologij je v zadnjem desetletju botroval digitalni transformaciji avto taksi prevozov. Tako več držav članic že omogoča potnikom, da se sami odločajo med prevozi, ki se izvajajo z uporabo taksimetra in prevozi, ki se izvajajo z elektronsko aplikacijo. Tovrstni prevozi postajajo med potniki izjemno priljubljeni, saj zagotavljajo cenovno preglednost oziroma najvišjo možno ceno, elektronska aplikacija pa nudi tudi(?) visoko stopnjo priročnosti v vseh fazah potovanja, od načrtovanja oziroma naročila potovanja, do prispetja na cilj in kasnejšega vpogleda v podatke potovanja. Predlagana sprememba uvaja novo obliko prevoza, to je najem vozila z voznikom in hkrati zmanjšuje administrativne ovire za izvajanje taksi dejavnosti. Taksi prevoz se bo s predlagano spremembo zakona lahko izvajal na enak način, kot doslej, lahko pa bo avtotaksi prevoznik, namesto taksimetra uporabljal elektronsko aplikacijo, za katero bodo veljali enaki pogoji delovanja, kot za elektronsko aplikacijo, ki bo seveda uporabljena za najem vozila z voznikom,

Tako bosta avtotaksi prevoz z elektronsko aplikacijo in najem vozila z voznikom z elektronsko aplikacijo izenačeni v ključnih pogojih dostopa do trga, razlikovala pa se bosta v načinu delovanja. Sistem subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih je bil uveljavljen v letu 2012 in je bistveno prispeval k povečanju uporabe javnega prevoza potnikov med mladimi. Sistem subvencioniranja vozovnih pa je precej zapleten, tako glede oblikovanja cen, kot tudi glede vrste vozovnice. Predlagana sprememba zakona omogoča pristojnemu ministru, da določi vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic ter pogoje za nakup vozovnic, pri čemer je cena subvencionirane vozovnice enotna in odvisna le od vrste vozovnice. Predvideno je, da se poenostavi oblikovanje cen in ponudi dijakom, študentom in odrastlim udeležencem izobraževanja bolj splošne vozovnice v okviru sredstev, ki so namenjena za izvajanje subvencionirane vozovnice. Spremembe bodo uveljavljene v novem šolskem letu oziroma v novem študijskem letu. Poenostavljeno je tudi pridobivanje kartic oziroma vozovnic za kategorizirane športnike, kjer na kartici ni več potrebna slika imetnika. Veljavni zakon določa koncesijska območja za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, kjer je na območjih, kjer je prihajalo do prepletanja linij, izjemno težko oblikovati koncesijska območja, predlagana sprememba zakona določa snope linij. Snopi linij omogočajo fleksibilnejše prilagajanje linij glede na spremembe v migracijskih tokovih, s tem pa omogočajo učinkovitejše upravljanje javnega linijskega prevoza potnikov oziroma prilagajanje ponudbe povpraševanju.

okolje in prostor. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Mihaelu Prevcu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Trenutno infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja Jernej Vrtovec minister za infrastrukturo podrobno predstavil rešitve in poglavitne cilje predloga zakona. Med slednjimi je izpostavil nove vrste prevoza potnikov, ki bi omogočale tudi naročanje prevozov preko spletnih platform in aplikacij za mobilne naprave, odpravo dodatnih administrativnih ovir za taksi prevoze, možnost najema vozila z voznikom in možnost taksi prevozov z uporabo elektronske aplikacije. Predlog zakona poenostavlja sistem pridobivanja vozovnic za kategorizirane športnike in sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega mnenja pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba k predlogu zakona podala več pripomb, ki so le delno upoštevane v okviru predlaganih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin. V nadaljevanju je tako zlasti povzela pripombe k tistim členom h katerimi predlagatelj ni vložil amandmajev oziroma ni podal dodatnih pojasnil. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predloga zakona ne podpira, zlasti ker ocenjuje, da bi moral predlagatelj slediti opozorilom Združenja mestnih občine Slovenije in upoštevati njihov predlog o prenosu pristojnosti urejanja področja avto taksi prevozov na občine. V razpravi so člani odbora iz koalicijskih poslanskih skupin poudarili, da predlog zakona podpirajo, ker predstavlja velik napredek v smeri digitalizacije in prinaša transparentnost na področju taki prevozov. Po njihovem mnenju predlog zakona zagotavlja, da se bo na področju taksi prevozov spoštovalo in tudi upoštevalo delovno pravno zakonodajo. Predlog zakona onemogoča ustvarjanje monopolov, ne povzroča prekarnosti in ne prinaša nelojalne konkurence. Pomeni prekinitev izkoriščevalskih razmerij na trgu taksi prevozov, posledično pa boljšo urejenost delovnih razmerij, delovnih pogojev in plačila voznikov taksijev. Zelo pomembno je, da predlog zakona prinaša možnost naročanja taksi prevozov z pomočjo elektronskih aplikacij, poenostavljen sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa in ponudbo privlačnejših produktov v okviru sredstev, namenjenih za izvajanje subvencionirane vozovnice. Člani odbora iz opozicijskih poslanskih skupin pa so poudarili, da predloga zakona ne podpirajo. Ker po njihovem mnenju za njim stoji zelo močan kapitalski interes in korporacija, ki želi dobičke v Sloveniji ustvarjati skozi optimizacijo svojega davčnega položaja v Sloveniji, skozi dodatno izkoriščanje delavcev in tudi na račun uporabnikov. S predlogom zakona se področje taksi prevozov prilagaja poslovnemu modelu korporacije Uber, kar pomeni nadaljnje slabšanje delovnih pogojev poklicnih voznikov v taksi prevozih, nadaljnjo prekarizacijo dela v taksi prevozih in nelojalno konkurenco s katero bo Uber uničil nacionalne taksi prevoznike, po njihovem mnenju je predlog zakona napisan všečno samo za odjemalsko stran, to je za uporabnike storitev, po drugi strani pa je v njem premalo pozornosti namenjeno zagotovitvi večje socialne varnosti zaposlenih v taksi prevozih. Poudarili so tudi da je to področje potrebno urediti celovito tako z vidika delovnopravne kot tudi z vidika davčne zakonodaje. Po opravljeni razpravi je odbor s sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1., 2., 5. in 11. členu. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Kak mesec dni nazaj je tudi v našem prostoru odjeknila novica, da je Uber na Nizozemskem uporabil 50 slamnatih podjetij preko katerih je svoje zaslužke kanalizirla na način, da se je izognil plačevanju davkov. To je realnost mednarodne prevozne korporacije Uber oziroma kot Uber samega sebe definira zgolj platforme. Uber svojih voznikov ne zaposluje. Njegova ideja je, da se prekarni delavci, taksisti v platformo vključujejo brez najosnovnejših pravic in ker svojih dobičkov ne more kovati z upoštevanjem aktualnih varovalk, ki v slovenski zakonodaji skrbijo za dobrobit taksistov je najel ministra Vrtovca, da mu napiše lobistični zakon, s katerim bo obstoječe varovalke taksi prevozov v slovenski zakonodaji pospravil v koš za smeti. Ministru Vrtovcu tega v resnici ne bi bilo potrebno storiti. Položaj taksistov je že v tem trenutku slab, delajo petek in svetek, delajo ponoči, pravice do bolniške nimajo. Uber bi že sedaj lahko prišel v državo, a se ne zgane preprosto zato, ker tega ne želi storiti. Cvete lahko samo v pogojih socialnega dumpinga, ki pa ga slovenska zakonodaja omejuje. Prihod Uberja bo uničil domače taksi prevoznike in slovenske taksiste potisnil v še globljo stisko. Namesto, da bi minister Vrtovec priskočil na pomoč znižuje standarde, ki ki jih mora nekdo pridobiti, če naj prejme licenco za opravljanje taksi prevozov, uvaja novo kategorijo najema vozila z voznikom s katero bo obšel obstoječe pogodbe, ki postavljajo tarifne razrede za slovenske taksiste. Ni naključje, da so to predatorsko korporacijo prenekatera mesta po svetu že zdavnaj prepovedala; Sofija, Frankfurt, Barcelona, če imenuje le tri.

in posledice, ki jih zelo jasno vidimo in ki pravijo, da Uberja v državo spustiti ne smemo, Vlada Janeza Janše počne prav nasprotno - odločila se je uničiti slovenske taksiste in njihove družine. Temu cilju je zavezana celo tako močno, da je taksiste nekaj mesecev nazaj, ko so izvajali svoje osnovne delavske pravice in protestirali proti nesmiselnim ukrepom, oglobila z več 10 tisoč evrov kazni. Ko je na mizo prinesla lobističen Uber zakon, je povedala, zakaj je to storila – da nasprotovanje razsuvanju zakonodaje, ki varuje socialni status slovenskih taksistov, že vnaprej ošibi, kolikor ga le lahko. V Levici bomo seveda nasprotovali sprejetju te lobistične zakonodaje. Poudarjamo, da se tehnologija platform lahko uporabi in se mora uporabiti za družbeno korist, žal pa Vlada Janeza Janše tega ne vidi in se raje druži z velikimi korporacijami, kot je Uber, ki jih zanima izključno izkoriščanje slovenskih taksi prevoznikov in kanaliziranje dohodkov izven meja Republike Slovenije v raznorazne davčne oaze. Iz tega ne more priti na noben način ničesar dobrega, čeravno na prvi pogled, ko Uber pride v državo, ne zgleda tako. Uber ima namreč zelo veliko denarja, s katerim se ob prihodu v državo zagotovi dumpinške cene na trgu, hkrati relativno okej še vedno plačuje voznike in na veliko vlaga v promocijske kampanje. Maske padejo takoj, ko si s tovrstnimi praksami nelojalne konkurence podredi trg, takrat pa začne valiti stroške na eni strani na taksiste, katerih postavke padejo v tla, in na drugi strani na potnike, katerih najem prevoza vozila z voznikov, kot temu pravi minister Vrtovec, kar naenkrat zraste v nebo. nebo. V Levici bomo temu, kot rečeno, nasprotovali. Vložili pa smo tudi amandma, zato da se določbe tega lobističnega zakona zamaknejo eno desetletje v prihodnost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – Krščanskih demokratov bo predstavil Mihael Prevc. **MIHAEL Še enkrat hvala za besedo. Poglavitne rešitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu so uvajanje novih oblik prevozov z uporabo sodobnih tehnoloških platform. Glavni namen tega predloga zakona je predvsem poenostaviti uporabo taksi storitev ter jih tudi digitalizirati. S tem predlogom se tako omogoča najem vozila z voznikom preko spletnih platform in se poleg že uveljavljenih taksi prevozov z uporabo taksimetra uvaja tudi možnost izvajanja taksi prevozov z uporabo aplikacije. Najem vozila z voznikom je mogoče izvajati kot prevoz enega potnika ali največ osem na določeni relaciji in za vnaprej določeno ceno. Tovrstne prevoze pa bodo lahko opravljali le tisti, ki imajo koncesijo za opravljanje storitev v določeni občini. Prav tako pa bo moral imeti voznik za opravljanje taksi prevozov sklenjeno pogodbo z delodajalcem po eni izmed oblik delovnopravne zakonodaje, tako da delo na črno ne bo možno, kot to očitajo nasprotniki digitalizacije na področju prevozov. Slovenija je turistična država. Prvi vtis turista o gostoljubnosti države naredijo prav prevozi. Zaradi zastarele zakonodaje nismo v koraku s časom in drugimi evropskimi državami, kjer platforme za prevoze uspešno delujejo že vrsto let. Seveda pa je na tem mestu še posebej treba poudariti, da nikakor ni glavni namen zakona prihod tuje multinacionalke, kot očitajo nekateri, pač pa izključno in predvsem poenostaviti uporabo taksi storitev ter jih digitalizirati. Odveč je strah nekaterih, da bodo tuje korporacije iz Slovenije zgolj črpale denar. Dejstvo je, da bodo vsi ponudniki aplikacij oziroma storitev prevozov davke plačevali v Sloveniji. In če se bo praksa tovrstnih prevozov razširila, se bo iz naslova davkov lahko pobralo precej več denarja kot do sedaj. **59. TRAK (VI) 13.50** (Nadaljevanje) Tudi trditve, da zakon spodbuja prekarnost so po svoje nesmiselne zaradi dejstva, da je prav področje taksi prevozov že sedaj eno najbolj prekariziranih, če k prekarizaciji štejemo delovno obliko samostojnega podjetništva, ki se pri taksi storitvah najpogosteje uporablja. Dotični zakon torej postavlja zgolj osnovo in pogoje za delo ponudnikov na področju prevozov v Sloveniji in ne ureja delovnih razmerij ter delovnopravne zakonodaje v okviru katere je treba reševati tako imenovano prekarnost. Sprememb na področju taksi prevozov pa si glede na zadnjo Valikonovo javnomnenjsko raziskavo Slovenci vsekakor želijo, saj več kot očitno niso zadovoljni s kakovostjo trenutne ponudbe prevozov in je skoraj 70 5 vprašanih mnenja, da so spremembe na tem področju nujne. Prav nobenemu cehu ne more biti v ponos, da se je glede na rezultate ankete že več kot polovica njihovih strank že kdaj čutila opeharjene. Mobilne aplikacije bi tako na to področje prinesle prepotrebno transparentnost. Potniku bi bilo namreč že pred prihodom avtomobila jasno s kom se bo peljal in koliko bo za to vožnjo plačal. Vse morebitne poskuse goljufanja z izbiro daljših poti pa aplikacija zabeleži in v primeru goljufij lahko stranka dobi tudi povrnjen denar. Ob vsem povedanem pa je kar malo spregledano, da zakon vzpostavlja tudi pravno podlago za sklenitev pogodb z občinami za uvedbo brezplačnih subvencioniranih vozovnic v mestnem avtobusnem linijskem linijskem prometu za registrirane športnike, upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti invalida in vojne veterane. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo prepričani, da o mobilnosti ljudi, blaga in storitev moramo začeti razmišljati na novo. Moderna mobilnost pomeni povezovanje infrastrukture, načinov prevoza in digitalne komunikacije. Ker predlog zakona o prevozih v cestnem prometu vsekakor sledi

Predlog zakona v prvi vrsti odpravlja nekatere administrativne ovire za taksi prevoze, v zakonodajo pa se na novo vpeljuje pojem najema vozila z voznikom, ki ga definira kot izvedbo prevoza v skladu s prevozno pogodbo. Taksisti pa bodo po obstoječi zakonodaji lahko prevoze opravljali zgolj na podlagi taksimetra. S to pravno ureditvijo se bo obstoječim ponudnikom prevozov omogočilo, da se pri opravljanju svojih storitev oprejo na moderno tehnologijo ter na ta način bistveno izboljšajo svojo učinkovitost. Z uvedbo možnosti postavitve tako imenovanih platform za sodelovanje bodo obstoječi udeleženci na trgu izpostavljeni novim izzivom. Lahko se bodo namreč v večji meri prilagodili željam modernega potrošnika, ki v skladu s hitrejšim tempom življenja povprašuje po logističnih storitvah z enostavnejšo dostopnostjo in boljšim časovnim izkoristkom. Implementacija podobnih ukrepov v večini ostalih razvitih evropskih držav rezultira v novačenju poslovnih modelov, ki v primerjavi s svojimi predhodniki nudijo bistveno boljšo uporabniško izkušnjo. Trenutno uveljavljeni

uporabniku že predhodno prikaže natančno ceno prevoza, znesek pa se po opravljeni storitve samodejno odtegne z bančne kartice, ki jo mora uporabnik navesti pri vpisu v aplikacijo. Aplikacije omogočajo tudi sistem ocenjevanja v katerem izvajalci ocenjujejo uporabnike, uporabniki pa izvajalce. Nizke ocene lahko privedejo do ukrepov na strani ponudnika med katere sodi tudi izključitev iz platforme. Glavno prednost sklepanja dogovorov o prevozih preko spletnih platform vidimo v točni končni oceni prevoza in poteku poti, ki sta potniki znani še pred potrditvijo naročila storitve. S tem bodo platformo potrošniku nudile višjo raven zaščite obstoječe oblike varnostnih zagotovil med katere spada tudi taksimeter pa za transparentno izvajanje storitev ne bo več potrebne. Pri tem je potrebno poudariti, da prevozi, ki se opravljajo s pomočjo sodobnih tehnoloških platform, ne sodijo med storitve informacijske družbe, saj je osnova za izračun cene opravljena storitev v prometu. V Poslanski skupini SMC verjamemo, da je prilagoditev zakonodaje, ki bi omogočala izvajanje taksi prevozov za uporabo aplikacije primer dobre prakse, ki modernizira koncept mobilnosti v slovenskih mestih in dviguje kvaliteto življenja prebivalstva. Navodila za opravljanje taksi prevozov kot jih poznamo danes, so po našem mnenju bistveno preveč toga, da bi lahko sledila željam in pričakovanjem sodobnega uporabnika. V Poslanski skupini SMC pa se nadejamo uveljavitve predloga zakona tudi zato, ker uvaja brezplačno subvencionirano vozovnico v mestnem avtobusnem linijskem prometu za registrirane športnike, upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice, ugodnosti, invalide in vojne veterane ker na ta način znižuje načela socialne države in združuje načela socialne države in trajnostne mobilnosti. Predlog zakona tudi modernizira proces pridobivanja vozovnic za registrirane športnike ter poenostavlja sistem nakupa in hranitve vozovnic v javnem potniškem promet. Nabor vozovnic, ki je ponujen v okviru sedanje ureditve, je namreč precej neučinkovit, saj ponuja mnoge pakete po katerih uporabnik le redko povprašuje. Menimo, da bi bilo smiselno, če bi se paketi subvencioniranih vozovnic kroji po meri ljudi. Na ta način bi se namreč ljudi še dodatno spodbudilo k uporabi javne prometne infrastrukture za njihove potrebe vsakodnevnega transporta. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini SMC predlog zakona podprli.

Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Zakon, ki ga danes obravnavamo, je v zadnjih mesecih dvignil ogromno prahu, saj naj bi ponovno ustvarjal podlago za prihod korporacije Uber, s tem pa korenito posegel v pogoje dela slovenskih taksistov, ki jih je močno prizadela že epidemija. Da je tako, je julija 2020, prvi nakazal minister. Tedaj je v sklopu ustnih poslanskih vprašanj prvič obširneje spregovoril o spremembah zakonodaje, ki bodo pripomogle k izboljšanju mobilnosti prebivalstva. Kot aplikacijo, ki zasleduje ta cilj in je primerna tudi za slovenski trg, je izpostavil Uber. Po ogorčenju javnosti in taksistov, je obrnil ploščo in začel v medijih pa tudi na obravnavi na matičnem delovnem telesu zatrjevati, da zakon nikakor ne ustvarja podlage za prihod te mednarodne kooperacije in da Uber dejansko ne bo imel pogojev za delovanje.

torej, točno Uberja in ne zgolj korporacij in digitalizacije nasploh. Po drugi strani takšni preobrati niso nobeno presenečenje, saj je minister v celotnem času obravnave zakona večkrat zapletal svoje izjave. V intervjujih je, denimo, večkrat poudaril, da se s predlogom zakona odpira vrata digitalizaciji in možnost prihoda digitalnih platform, ki bodo ponujale boljše, cenejše in modernejše storitve prevoza. Ustavimo se najprej pri ceneje. Če je res tako in bodo prevozi zagotovo cenejši, zakaj je potem iz zakona izginila varovalka glede maksimalne tarife, ki jo občina lahko določi. Stari 57. člen je namreč v svojem prvem odstavku občinam dopuščal možnost reguliranja, saj so lahko za vožnjo, ki se je začela in končala na njenem območju, predpisale maksimalno tarifo izvajanja taksi prevozov. Zdaj te določbe ni več; čemu, se sprašujemo. Poleg tega smo pri naštetih ves čas pogrešali tudi in predvsem pridevnik »varnejši«. Četudi bi vse ostalo držalo, kaj pa varnost? Noben vidik ne upravičuje, da se zaradi njega zapostavi varnost. In znano je, da se pri Uberju, glede na to, da lahko za volanom sedi kdorkoli, pod vprašaj najbolj postavlja prav varnost potnikov. Zanimivo bo spremljati, kaj se bo na koncu dejansko zgodilo in ali bo Uber prišel v Slovenijo ali pa to, kot je zatrjeval minister, ne bo mogoče. In če bo prišel, ali bo res upošteval slovensko delovnopravno zakonodajo? Znano je namreč, da je ravno kršenje slednje sinonim za Uber. Minister Vrtovec je večkrat poudaril, da je tudi javnomnenjska raziskava pokazala, česa si ljudje želijo in kaj bi z veseljem pozdravili. Žal, javnomnenjske raziskave, še posebej tiste, ki jih delajo zainteresirani ponudniki, niso vedno odraz dejansko dobrih ukrepov. Kot sem že poudaril, bi si želel, da ministrstvo ukrepov ne sprejema na podlagi anket, temveč na podlagi strokovnih študij, in kolikor nam je znano, konkretno za ta zakon ni bilo narejenih prav nobenih. Trditve, da zakon prinaša modernejše digitalne rešitve, ki bodo uporabniku nudile vedenje, kdo ga bo peljal, kdaj pride in koliko bo stala vožnja, označujemo kot zavajanje. Vse to že danes ponujajo različne aplikacije slovenskih in tujih ponudnikov. Zaradi Uberja, ki je sprožil največ ogorčenja in mu je bil posledično namenjen tudi največji del razprave, je v ozadju ostalo vprašanje koncesij. Dejstvo je, da gre za trg oreh. Priprava razpisa se vleče že več let, stvari ostajajo nespremenjene že predolgo. Minister Vrtovec je na seji matičnega delovnega telesa zagotovil, da se s spremembami zakona ustvarjajo prve podlage, s katerimi bodo sistem na področju koncesij razpršili in ga ustrezno uredili, da bodo tudi manjši prevozniki lahko prišli do pogače pri linijskih prevozih. Toda manjši prevozniki avtobusnih prevozov opozarjajo, da se zdi, da bo novi razpis koncesij skoraj v popolnosti enak staremu. V Poslanski skupini SAB bomo budno spremljali dogajanje na tem področju in se nanj tudi odzvali. Ker rešitve, ki jih zakon prinaša, v Poslanski skupini SAB ocenjujemo bodisi kot škodljive bodisi kot premalo dorečene ali zavezujoče, bomo predlogu zakona nasprotovali. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. **IVAN Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Trenutno v skladu z veljavnim Zakonom o prevozih v cestnem prometu ni mogoče izvajati novih oblik prevozov potnikov. Občasni prevoz je mogoče izvajati samo kot prevoz vnaprej določene skupine potnikov, prevoz enega potnika pa je možen samo v obliki taksi prevoza. Predlog novele želi omogočiti, da se v Sloveniji omogočijo inovativne in napredne tehnologije, ki lahko zagotovijo,

Čeprav predlog zakona ne govori o samo eni, ampak več aplikacijah oziroma platformah, se pri nas govori samo o aplikaciji Uber, verjetno zaradi tega, ker je najbolj medijsko prepoznavna in razširjena domala po celem svetu. V Poslanski skupini Desus se zavedamo razvoja digitalnih tehnologij in tega, da se je treba prilagoditi času katerega živimo. Predlog zakona ne ukinja klasičnih taksi prevozov, ki se ga izvaja s pomočjo tako imenovanih taksimetrov, ampak uporabniku samo omogoča, da če tako želi svoj prevoz enostavno naroči preko digitalne platforme, ki mu omogoča tudi, da bo izvedel točen strošek takšnega prevoza že pred samim prevozom in ne samo okvirni znesek, kot ga omogoča aplikacije, ki so že sedaj prisotne na trgu. Zelo pa se nam zdi pomembno, da bo tudi tak prevoz lahko izvedel samo licencirani prevoznik oziroma subjekt. Tako bo vzpostavljena kontrola. In ker bo omogočena povezava s finančno upravo, se bo po našem mnenju zmanjšalo tudi delo na črtno in sprotno odvajanje davka, kar bo prispevalo k državnemu proračunu. V Poslanski skupini Desus se zavedamo, da so prekaren oblike dela velik problem, tudi na trgu taksi prevozov je namreč preveč zlorab, izkoriščanja ter nadurnega dela. In prav je, da v Sloveniji zavzamemo stališče, da teh negotovih oblik dela in da tak način dela vodi v povečevanje prekarizacije in da je med tistimi, ki imajo status samozaposlenih vedno določen delež ranljivih skupin. Tudi nekatere izkušnje iz tujine kažejo, da imajo takšne spletne ali mobilne aplikacije škodljive posledice na pravice delavcev in njihov socialni položaj, če niso dovolj natančno zakonsko regulirane, zato moramo vzpostaviti tako kontrolo, da do takih zlorab pride čim manj. Poslanski skupini Desus pozdravljamo določbe v zakonu, ki napotujejo na uporabo Zakona o delovnih razmerjih, in sicer, da mora biti oseba ali v delovnem razmerju ali imeti eno od dovoljenih pravno statusnih oblik zaposlitve. Prepričani smo, da bo to zaščitilo socialno-pravni položaj osebe, ki bo izvajala taksi prevoze bodisi na podlagi digitalnih platform, bodisi tako imenovano klasično taksi službo. Zavedati pa se moramo, da dokler ni prepovedano statusno pravno oblika samostojnega podjetnika, je taka oblika zaposlitve dovoljena. Strinjamo pa se, da je treba položaj samostojnega podjetnika in njegovih pravic predvsem glede bolniške odsotnosti, regresa in ostalih pravic sistemsko urediti, čemur ta zakon ni namenjen in tega tudi ne more urejati. Poslanski skupini Desus menimo, da bo glede na zahteve in varovalke, ki jih ta predlog zakona vsebuje, zelo malo verjetno, da bo korporacija, kot je Uber

V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev smo prepričani, da bo Novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov preko spletnih platform oziroma aplikacij na področju mobilnosti ustvarila nove priložnosti, tako za potrošnike, kot tudi za podjetnike, ter pomembno prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarske rasti v naši državi. Podpiramo vizijo digitalne mobilnosti, ker verjamemo, da prinaša boljše storitve ter predstavlja pomemben napredek na tem področju. Mobilnost je namreč ena najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog, ki se čedalje bolj prepleta z digitalno tehnologijo. Ta je omogočila tudi nove poslovne modele, ki postavljajo v ospredje tistega, ki ga morajo, to je uporabnika. Mobilnost bo v času okrevanja po korona krizi, je pomemben aktivator gospodarstva, vključno s turistično panogo, ki je doživela enega največjih padcev

To potrjujejo tudi rezultati raziskave javnega mnenja, ki jo je izvedla agencija Valicum, po kateri je skoraj tri četrtine vprašanih mnenja, da je sprememba zakonodaje, ki bi zagotovila večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij v Sloveniji potrebna in dobrodošla. Ta ista raziskava kaže na več kot polovično nezadovoljstvo z opravljanjem taksi storitev v Sloveniji. Uspeh platform za sodelovanje pomeni izziv za obstoječe udeležence na trgu z omogočanjem posameznim državljanom, da ponujajo storitve, spodbujajo pa tudi nove možnosti zaposlovanja in organizacijo dela ter nove vire prihodka. S to rešitvijo, ki prinaša modernizacijo in digitalizacijo tega področja, bomo omogočili enakopravno obravnavo vseh vrst prevoznikov ter v celoti omogočili izvajanje svobodne gospodarske pobude na tem področju. Prepričani smo, da bo novela odpravila številne administrativne ovire za izvajanje taksi dejavnosti, hkrati pa nas veseli, da so v predlogu določene varovalke in minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati aplikacije za ponujanje prevozov ter tudi sami vozniki oziroma izvajalci teh prevozov. Zato se strinjamo z zahtevo, da ker gre za prevoz potnikov, ki je možen na nacionalni ravni je za take prevoze obvezno pridobiti licenco za prevoz potnikov. Poleg tega predlog ne spreminja obstoječih pravil in ne posega v delovna razmerja, saj bo moralo delo preko platform potekati po veljavni delovni in davčni zakonodaji. Vozniki bodo tako morali imeti sklenjeno delovno razmerje in pridobiti vsa potrebna dovoljenja. Novela bo bistveno prispevala tudi k zmanjšanju dela na črno, z novimi možnostmi pa bo ponujanje prevoza bolj pregledno in predvidljivo za uporabnike in prevoznike. Ob tem se še zavzemamo, da se standardi na tem področju nikakor ne smejo zniževati, ampak še dodatno nadgrajevati ter da je na trgu nujen učinkovit nadzor nenazadnje tudi s strani inšpekcij in tudi s strani redarjev Strinjamo se z določili v tem predlogu, s katerimi se bo poenostavilo pridobivanje vozovnic za kategorizirane športnike, poenostavilo obliko vozovnic ter poenostavilo sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa, seveda vse v luči hitrejšega odzivanja na same potrebe upravičencev in s tem večje atraktivnosti javnega linijskega prevoza potnikov. Ob tem pa z željo, da bi v Sloveniji prišlo do dodatnega povečanja uporabe javnega prevoza ter željo, da bi se kolikor je le mogoče gospodarno in učinkovito delovalo in upravljalo s celotnim sistemom javnega potniškega prometa v Poslanski skupini Nepovezanih poslancev predlagamo, da se uporabnikom ponudijo bolj privlačne vozovnice v okviru sredstev namenjenih za izvajaje subvencioniranih vozovnic. Hkrati podpiramo dopolnilo k noveli s katerim se vzpostavlja pravno podlago za sklenitev pogodb z občinami za uvedbo brezplačnih subvencioniranih vozovnic v mestnem avtobusnem linijskem prometu za upokojence starejše od 65 let, invalide, vojne veterane in registrirne športnike. Zaradi vsega kar sem navedla bomo v poslanski skupin Nepovezanih poslancev predlog novele podprli. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Pri prvotnem predlogu zakona smo bili v Slovenski nacionalni stranki zavedeni in ko smo ga pobliže pogledali smo ugotovili določene škodljive napake za Republiko Slovenijo, zato smo na Ministrstvo za infrastrukturo naslovili pisno poslansko vprašanje in nato še dopolnitev odgovora. Vlada je slednje upoštevala, zato z naše strani ne vidimo težav, da zakon v takšni končni obliki ne bi bil sprejet. Ravno nasprotno,

Menimo, da je skrajni čas, da naša politika stopi v korak s časom, moderni spletni tehnologiji ter spremeni običajni poslovni model. Digitalizacijo že imamo v trgovini, bančništvu, turizmu. Taksisti sprememba predloga zakona nasprotujejo in jih označujejo za nelojalno konkurenco, vendar to ni čisto res, saj bo treba spoštovati slovensko davčno zakonje, da se slednja prepreči, torej v tem zakonu ni ne duha ne sluha o prekarizaciji. Čisto na mestu je, da damo priložnost novim oblikam prevozov oseb, kajti s tem imamo večjo izbiro med ponudniki. V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da bi Slovenija z vpeljavo storitev najema vozil z voznikom lahko izboljšala mobilnost oseb na slabo dostopnih področjih za avtotaksiste oziroma tam, kjer je ponudba javnega prevoza šibka, na primer na vasi na podeželju. Potniki bodo tudi zavarovani skladno z zakonom o osebnim zavarovanjih v prometu. Dejstvo je tudi, da bodo vozniki, ki bodo ponujali prevoze preko digitalnih platform potrebovali licenco in morali imeti sklenjeno delovno razmerje, po delovnopravnem zakonu z vsemi dovoljenji, kar bo zmanjšalo delo na črno, ki ga je pa pri nas še kar veliko. Zelo pomembno je tudi, da bodo morala podjetja, ki želijo opravljati storitev, biti registrirana v Republiki Sloveniji tako, da se bo tudi davek pobiral v naši državi. Izkušnje drugih držav članic EU kažejo tudi na cenovno ugodnost, saj je pri majhnem povpraševanju na daljših vožnjah oziroma relacija Uber lahko cenejši od taksija, kar se nam zdi zelo dobrodošlo, ker so ponavadi storitve taksistov prevozov preplačane. Potnik je tudi v naprej seznanjen s ceno in drugimi lastnosmi prevoza, zatorej obstaja zelo majhna verjetnost zlorab. Nadzor nad finančnimi transakcijami bo sklenjen z domačim zakonjem na tem področju, kjer se bo od vseh mrežnih transportnih podjetij zahtevalo spoštovanje slovenskega zakonja. Predlog zakona je resda zelo razburil našo slovensko javnost, kjer se je nato usul plaz pripomb številnih deležnikov, ki pa jim v Slovenski nacionalni stranki nasprotujemo, ker niso umestni. Spletne tehnologije kot so Volt, Airbnb, Booking, Alibaba večinoma od nas poslancev sigurno že uporablja. Naše temeljno vodilo je, da kar se dela morebiti dobro za vse naše državljanke in državljane Republike Slovenije, kar Uber tudi bo. Večina od vas, predvsem na levi strani, pozablja, da zakon ne govori samo o Uberju, taksistih, temveč tudi o tem, da se poenostavlja pridobivanje kartic, vozovnic za kategorizirane športnike in oblika kartic. Vedno ko imamo kakšna stališča pri kakšnem zakonu samo na eno temo se vsi udarijo in takrat samo o tem razpravljajo. Pozabljajo pa kaj vse opisuje in kaj bomo podprli s tem zakonom. Skratka, celotni sistem, ki ima sedaj 69 močnih vozovnic oziroma kombinacij vozovnic za javni promet se poenostavlja z zmanjšanjem števila vozovnic, čemur v Slovenski nacionalni stranki vsekakor podpiramo. Več bo tudi subvencioniranih prevozov na področju javnega potniškega prometa, ki bo vsem uporabnikom prijaznejši in dostopnejši. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Bojan Podkrajšek. Izvolite. **BOJAN

je izpostavil nove vrste prevoza potnikov, ki bi omogočale tudi naročanje prevozov preko spletnih platform in aplikacij za mobilne naprave, odpravo dodatnih administrativnih ovir za taksi prevoze, možnost najema vozila z voznikom in možnost taksi prevozov z uporabo elektronske aplikacije. Predlog zakona poenostavlja sistem pridobivanja vozovnic za kategorizirane športnike in sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona podpiramo, ker predstavlja velik napredek v smeri digitalizacije in prinaša transparentnost na področju taksi prevozov. Po našem mnenju, predlog zakona zagotavlja, da se bo na področju taksi prevozov spoštovalo in tudi upoštevalo delovno pravno zakonodajo. Predlog zakona onemogoča ustvarjanje monopolov in ne povzroča prekarnosti in prinaša nelojalne konkurence. Pomeni prekinitev izkoriščevalnih razmer na trgu taksi prevozov, posledično pa boljšo »uveljavnost«(?) delovnih razmerij, delovnih pogojev in plačila voznikov taksistov. Zelo pomembno je, da predlog zakona prinaša možnost naročanja taksi prevozov z pomočjo elektronskih aplikacij, poenostavljen sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa in ponudbo privlačnejših produktov v okviru sredstev, namenjenih za izvajanje subvencionirane vozovnice. Ker zakon ne spreminja obstoječega zakona, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu namenjamo vse glasove poslanske skupine. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovani predsedujoči, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Edina stalnica so spremembe in gospodarstvo ni nobena izjema. Tako smo v drugi polovici 20. stoletju priča razvoju novih poslovnih modelov, ko se podjetja usmerjajo v model tako imenovanega sodelovalnega gospodarstva. Gre za poslovni model, pri katerem se izvajanje dejavnosti omogoči preko platform za sodelovanje, podjetja pa ob tem ustvarjajo odprt trg za začasno uporabo blaga ali storitev, ki jih pogosto zagotavljajo posamezniki, torej fizične osebe. Po nekaterih ocenah bodo do leta 2025 glavni sektorji sodelovalnega gospodarstva, na globalni ravni prispevali k dvigu prihodkov iz sedanjih 13, na 300 milijard evrov. V zadnjih letih se je na segmentu sodelovalnega gospodarstva že izoblikovala poslovna praksa, ki kaže na pomanjkljivosti, predvsem na delovnopravnem področju. Posledično se je zaradi varstva pravic delavcev v tujini izoblikovala tudi sodna praksa. V tem času smo v evropskem prostoru, na temo sodelovalnega gospodarstva, sprejeli kar nekaj dokumentov in smernic. Ključni poudarki so skrb in zagotavljanje varstva potrošnikov, delovnopravne pravice, ter ustrezna davčna politika. Po mnenju Poslanske skupine LMŠ, vse od ravnokar naštetega v današnjem predlogu zakona / nerazumljivo/. Danes v resnici sprejemamo novelo zakona po meri Uberja. Namreč, treba je priznati, da v naši državi obstaja kar nekaj podjetij, ki poslujejo po modelu sodelovalnega gospodarstva, pa za nobeno od njih nismo šli spreminjat področne zakonodaje. Še več, ta podjetja so svoje delovanje prilagodila slovenski zakonodaji. Torej, namesto, da bi se lotili sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu na celosten način in uredili tudi ostala odprta vprašanja, danes sprejemate lex Uber. Nobene rešitve ne ponujate za ureditev davčnega vidika. Namreč, podjetja, ki svoje storitve v Sloveniji nudijo preko digitalnih platform, promet ustvarjajo v naši državi, davke pa plačujejo v tujini, torej v državi, kjer ima podjetje sedež. Na ta način iz Slovenije odteka velik del davkov, ki bi sicer morali polniti našo državno blagajno. Tudi na to smo v LMŠ že opozarjali in predlagali uvedbo digitalnega davka, a ta koalicija za naše rešitve ni imela posluha Enako pomemben problem predstavlja prekarizacija, ki jo z današnjo novelo še povečujete, spoštovani kolegi manjšinske koalicije. Lex Uber bo še povečal število prekarnih delavcev, ki bodo še naprej brez pravih delavskih pravic in to vsekakor ne v skladu z evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo, ki jo je evropska komisija sprejela že leta 2016. Danes gre torej predvsem za lobistični zakon, kjer prilagajate pogoje za upravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu enemu izmed največjih svetovnih podjetij, obenem pa rahljate standarde, ki jih zahteva uredba evropskega sveta o skupnih pravilih glede pogojev za upravljanje dejavnosti cestnega prevoza. To je nesprejemljivo, nestrokovno in popolnoma neprimerno. poslanski skupini LMŠ sicer a priori ne nasprotujemo ureditvi področja sodelovalnega gospodarstva, smo pa prepričani, da bi morali to storiti na način, da bi najprej prilagodili delovno-pravno in davčno zakonodajo in šele potem področno zakonodajo. Zaradi vsega navedenega danes novele zakona v LMŠ ne bomo podprli. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavcem, lepo pozdravljeni! Takoj na začetku želim povedati, da Socialni demokrati te novele zakona ne bomo podprli. Besede o katerih, ki jih navajajo predlagatelji, seveda zvenijo lepo, odpravljanje dodatnih administrativnih ovir za taksi prevoze, uporaba in uvajanje možnosti za uporabo aplikacije, občinskim redarjem se podeljujejo pristojnosti, da na cesti in nadzirajo tudi avtotaksi prevoz in prevoz najemnih vozil. Poenostavljanje pri pridobivanju kartic in vozovnic za nekatere kategorizirane športnike. Torej, če to slišimo, si mislimo, saj tako ni nič spornega, dajmo podpreti. A vendar temu ni tako. Zakon in njegove rešitve po mnenju Poslanske skupine SD so lahko še kako sporne. Ocenjujemo in da so sporne in zato smo tudi sklicali, dali pobudo za sklic Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in o spornih rešitvah tudi zelo odkrito spregovorili. Predlagatelj pravi, da gre pri tem zakonu oziroma nekaterih rešitvah za digitalizacijo in digitalni razvoj Slovenije, mi pa menimo, da temu vsekakor ni tako. Če bi zakon bil resnično tako dober kot pravijo, mu ne bi nasprotovalo toliko deležnikov in civilno družbenih gibanj. Dejstvo je, da predlagane rešitve bodo zvišale prekarizacijo delovnih razmerij. Platforme, ki se bodo lahko po sprejetju tega zakona uveljavile, pa ne bom našteval z imeni, pomenijo sistem izžemanja delavk in delavcev. Skrb in strah, da se bodo uveljavile oblike dela, ki ne bodo nudile socialne varnosti in delavskih pravic, so na mestu. Tako bi na slovenski trg zlahka prišle platforme, za katere v tujini kjer delujejo, ugotavljajo, da imajo izredno nepregleden način delovanja preko svojega algoritma, znane so po neetičnem spodkopavanju konkurence, z neetičnimi prijemi in splošno znano je, da uporabljajo problematične prakse. Tudi zato jih v nekaterih državah omejujejo ali z zviševanjem standardov in celo sporočajo, da je čas, da delajo drugače. Jasna delovno-pravna razmerja, socialna varnost in delavske pravice bodo v primeru sprejetja tega zakona poteptane. Večina rešitev, ki so še kako zvito zapisane, so z vidika naše poslanske skupine nesprejemljive in v nekaterih delih predstavljajo ravno tisto proti čemer se kot poslanska skupina in stranka borimo.

Spoštovani gospod predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Digitalizacija se neizbežno razvija po celem svetu. Tej tematiki dajemo v Sloveniji premalo, premalo veljave. Digitalizacija in mobilnost hodita zmeraj bolj z roko v roki. Samo vozeči avto ni več zadeva fikcijskega filma, ampak že skoraj realnost. realnost. Če se vrnemo k dejstvu in temu zakonu in amandmaju. Dejstva, ki štejejo, državljanke in državljani si želijo sprememb na tem področju, področju prevozov, ker so s sedanjem stanjem, kakor je sedaj urejeno, popolnoma nezadovoljni. Sedanji predlog ne posega v spremembo delovnega razmerja in to smo tudi večkrat jasno in glasno povedali. In ne posega v slovensko zakonodajo o delovnih razmerjih. Zakon jasno opredeljuje varovalke in postavlja minimalne zahteve. Na eni strani smo stranke v tem državnem zboru, ki želijo razvoj in biti v korak s časom. Na drugi strani pa imamo stranke in posameznike, ki v tujini uporabljajo take ali drugačne aplikacije, doma, tukaj v državnem zboru, v tem cenjenem zboru pa temu nasprotujejo, predvsem zaradi tega, da bi mogoče kakšno politično točko pridobili. Svet drvi z neverjetno hitrostjo. Zakonodaja in Slovenija stopicata na mestu. Nekateri iščejo v tem predlogu Nekateri iščejo v tem predlogu predvsem željo po razdvajanju, čeprav so, kot sem že prej rekel, ljudje jasno in glasno dali vedeti, da hočejo spremembe. Na eni strani imamo, kot sem že omenil, tiste ljudi, ki želimo razvoj, na drugi strani pa imamo,

Hvala za besedo, predsedujoči. Kot neprestano poudarjam in izpostavljam zakonodaja, ki se spreminja je pisana natančno po meri in po kalupu Uber korporacije. Prihod Uberja v državo skozi zakonske spremembe pomeni socialno uničenje celotne panoge taksi prevozov, ki je že sedaj dodobra dotolčena. Taksisti delajo po dnevi in ponoči, nimajo pravice do bolniške, zaslužijo komaj kaj, kot nam je svojo prvo osebno izkušnjo zelo tragično in v živo opisala tudi poslanka Nove Slovenije. To so pogoji prekarnih delovnih razmerij, pogoji dispečerskih gazd, ki stiskajo taksiste in to so pogoji, ki jih je potrebno odpraviti. Vlada Janeza Janše – kaj počne z njimi? – namesto, da bi pomagala slovenskim taksistom, da si pridobijo redne pogodbe o zaposlitvi, da se njihove delavske pravice upoštevajo, da delajo v normalnih delovnih pogojih in ne da so za volanom pod stresom, neprespani, da ogrožajo sami sebe, svoje potnike in druge udeležence v prometu. To slabo situacijo želi še dodatno deregulirati in pritisk na taksiste stopnjevati s tem, da bo v državo pripeljala Uber platforma. In zelo hitro se bo zgodilo, da bodo slovenski taksisti vozili za 1 evro ali manj na uro, ker edino pod takimi pogoji lahko Uber korporacija ustvarja dobiček oziroma sploh preživi. In trenutno je situacija taka, da je Uber poln nekega denarja iz mednarodnih finančnih trgov, s katerimi pride v državo, uvede dumpinške cene, si izpelje samo promocijske kampanje, na tak način zavzame trg. Potem pa ko ima de facto monopolno pozicijo na trgu razsuje mezde delavcev šoferjev na eni strani in na drugi strani za potnike nabije stroške v nebo.

Ves denar iz finančnih trgov, ki se je stekel v Uber platformo se je stekel pod obljubo in z obeti, da bo v državah kjer Uber deluje in ki si jih je označil kot svoje mednarodne tarče uspešno zlobiral odpravo zakonskih varovalk, ki varujejo panogo taksi prevozov in socialne standarde taksistov kolikor te varovalke sploh obstajajo, v Sloveniji recimo jih imamo, ampak so še zmeraj prešibke in preslabe. Potem pa nekoč v bodočnosti iz naslova te socialne devastacije črpal dobičke. Če grem konkretno čez argumentacijo in stališča, ki jih zavzema Ministrstvo za infrastrukturo oziroma danes glavno trobilo lobističnega Uber zakona Poslanska skupina Nova Slovenija očitno, takoj, ko vse te njihove argumentacije vzamemo pod drobnogled, vidimo, da so eno navadno perje, pogosto celo laži. Začnimo recimo s tradicijo, da delo na črno ne bo možno. Tehnično to drži, ampak to kar je danes delo na črno vožnja za dumpinške postavke, to se bo legaliziralo, to kar je danes nezakonito izkoriščanje delavcev bo s spremembo zakonodaje po meri Uber korporaciji postalo legalno. Te izkoriščevalske prijeme do delavskih prihodkov lahko označimo kot poslovni model Uber korporacije brez katerega Uberja v resnici ni. Naj nadaljujem z verjetno največjo cvetko kar smo jih v vseh teh polemikah okoli Uber zakonodaje lahko slišali, češ, da ta sprememba zakonodaje ni namenjena prihodu ene tuje multinacionalke. Gospe in gospodje, ta zakon je šel v usklajevanje s pripisom, da gre za Uber zakon. Na ministrstvu, ko so ga štrikali skupaj, so njem govorili kot o Uber zakonu. Večkrat, na prejšnjih razpravah, na televiziji sem izzval ministra Vrtovca ob njegovih izjavah, češ, da to ni zakonodaja, ki je pisana za Uber, da naj zanika kar sem ravnokar izpostavil, torej, da se je na ministrstvu pripravljala dobesedno kot Uber zakonodaja. Teh priložnosti je bilo ničkolikokrat, niti enkrat samkrat se minister Vrtovec ni odzval, ovrgel, zanikal tega kar pravim. Ja, sprememba zakonodaje je namenjena eni tuji multinacionalki Uber korporacij ne glede na to kolikokrat Nova Slovenija svojo laž, da temu ni tako, ponovi. Naslednja taka točka, da Uber ne bo črpal denarja iz področja Republike Slovenije, ampak da bo davke plačal v Slovenij. Zguglal sem članek iz revije Finance, to je zelo kapitalističen časopis, objavljen 13. 5. letošnjega leta, se pravi 14 dni nazaj, avstralska raziskava Uber se izogiba plačilu davka s pomočjo 50-ih slamnatih podjetij na Nizozemskem. Uber je šampion v izogibanju plačevanja davkov pišejo v Business Insiderju in pri tem povzemajo ugotovitve avstralske raziskovalne skupine Senprefor International Corporat Tex Acountbillity. Prosim poglejte v kamero, pa poglejte mene in poglejte v oči slovenske taksiste, pa jim povejte Uber bo od vašega dela plačeval davke v Sloveniji. Ne boste tega naredili, ker tako grdo lahko lažete samo z mikrofonom in samo v dvorani. Še posebej, če vemo, da Uber v kakršnemkoli pravno-formalnem smislu s to vašo spremembo zakonodaje v državi sploh ne bo prisoten. Ali bo imel Uber v Sloveniji podružnico, bo tukaj registriran? Kje bo imel odprt transakcijski račun? Nič od tega ne bo. Uber ima račune preko katerih bo delal tudi v Sloveniji v davčni oazi na Nizozemskem, pravne filijale mu pa v Sloveniji ne bo potrebno odpreti, ker je prisoten na internetu. In porabnik, torej ljudje, ki iščejo prevoz in Ubrovi šoferji bodo stopali v interakcijo preko spletne platforme,

Ne bo, nič davka, nula. Enako lahko potem ugotovimo tudi z, kar se tiče prekarne situacije taksi prevoznikov. Na ministrstvu in v Novi Sloveniji hitite zagotavljati, kako bo v osnovi vse ostalo enako, kot že je, pa če pustimo ob strani, da je že zdaj situacija prekarna in je slaba. Ja, ni res. Danes se lahko predstavnik delovne inšpekcije oglasi pri nekemu delavcu taksistu in na nekemu dispečerskemu centru, ki rokuje in usmerja tega delavca taksista, pa jim izda takšno in drugačno odločbo, lahko pritisne, da mora ta dispečerski center delavca taksista zaposliti, za polni delovni čas, za redno pogodbo o zaposlitvi in tako naprej. Prosim, povejte mi, kako bo ukrepala delovna inšpekcija, ko bo dobila nekega taksista na s. p.-ju, ki dela v resnici za polni delovni čas za Uber platformo? Povejte mi, kako bo delovna inšpekcija, ko bo ugotovila to kršitev zakonodaje, kajne, tak človek ne bi smel delat preko s. p.-ja, moral bi imeti redno pogodbo o zaposlitvi, kako bo ukrepala in kakšni so njeni vzvodi? Ali bo napisala neko odredbo in jo po spletni in po fizični pošti poslala na Nizozemsko, do kjer bo ali ne bo prišla, na Uberju jo bodo odprli in se ji smejali. Ker nima niti pravno formalnega vzvoda, da bi za to, kar so danes klasificirane kot kršitve delovnopravne zakonodaje na cesti, da bi ukrepala. In vam, gospe in gospodje, iz vlade Janeza Janše v resnici ni treba posegati direktno v delovnopravno zakonodajo. Vi lahko posežete v razmere, ki urejajo formalne pogoje dela taksistov v cestnem prometu in na ta način tudi delovni inšpekciji izbijete vse vzvode in vse zobe, ki jih ima za pregon prekarnosti med delavci taksisti in natančno to počnete. Namesto, da bi delavcem taksistom pomagali, da pridejo do boljših delovnih pogojev, jih tu spravljate v še slabši položaj. Ob tem se zastavljajo še nekatera druga vprašanja, ki ostajajo prav tako neodgovorjena. Lahko si predstavljamo, zakaj. Ko ministrstvo in advokati ministrstva, vsi skupaj pa apologeti Uber korporacije pravijo, da ne, ne, oni zgolj omogočajo prihod in uporabo neke aplikacije, da gre v postopek naročanja nekega taksija, zraven prikladno zamolčijo, da odpravljajo maksimizacijo cen, ki jo trenutno lahko postavljajo občine za opravljanje taksi prevozov, znotraj rajona te občine. Gospe in gospodje, zakaj to odpravljate? Vprašanje je retorično. Zato, ker ko se Uber enkrat naseli v državo in si zagotovi monopolni trg, začno cene taksi prevozov nezadržno rasti, krepko preko tega, kar imamo trenutno v Sloveniji. Pravite tudi, da bodo Ubrovi šoferji, ravno tako, kot aktualni taksisti, morali pridobiti licenco, spet pa zraven zamolčite, da vi znižujete standarde in pogoje, ki veljajo za pridobitev licence. V tem istem zakonu režete pogoj strokovne usposobljenosti, zato da nekdo sploh lahko prevozniško dejavnost opravlja in finančne pogoje, pod katerimi nekdo lahko prevozniško dejavnost sploh opravlja. Zakaj? Ja zato, da bo vsaka uboga para pregnana na rob preživetja, pripravljena vozit dobesedno za pest riža. En evro na uro, toliko si lahko pod pogoji Uberja, ko se ta enkrat ukorenini na slovenskem trgu, obetajo slovenski taksisti. Če mi ne verjamete, poglejte v San Francisco, rojstni kraj Uber korporacije, kjer Ubrovi šoferji vozijo za manj kot v Sloveniji obstaja študentska minimalna urna postavka, pa si lahko predstavljate, da v je v San Franciscu življenje nekajkrat dražje, kot je to pri nas. Še v naslednjem koraku, ko si Uber izbori ta monopolni položaj na trgu taksi prevozov, pa lahko pričakujemo še nadaljnje lobistične pritiske za demontažo javnega prevoza in subvencije iz državne blagajne tako kot se

Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu! Očitno tej državi in tej družbi različno pojmujemo pojem digitalizacije. Poglejte, nekdo si je očitno z današnjo razlago razume, da predstavlja digitalizacija sezonsko delo gradbenih delavcev v gradbeništvu, sezonsko delo obiralcev hmelja, nenazadnje delo čistilk in varnostnikov preko čistilnih in varnostnih agencij kjer delavce pošiljajo od delovnega mesta na delovno mesto in v bistvu ena Excelova tabela ne predstavlja v današnjem smislu pojem digitalizacije in razvoja. To se

v primeru teh spletnih platform, ki ponujajo take prevoze, seveda se odpira številna vprašanja. Izgovarjati se, da to ne predstavlja prekarizacije delovnih razmer zato, ker bo imel nekdo odprte espe in bo tam zaposlen, je milo rečeno, nenavadna utemeljitev in odpira številna vprašanja povezana z razumevanjem delovno-pravnih razmerij. Dejstvo je, da niti ni jasno kako se bo izvajala kontrola delovnega časa. Nekdo bo lahko zaposlen štiri ure v eni službi, potem bo pa še popoldne osem ur vozil avtomobil in to je seveda, to pomeni eno objektivno varnostno tveganje in vemo, da se na tak način seveda tudi izvajajo različni cenovni pritiski in da varnost potnikov pa tudi voznikov ni na tak način zagotovljena. Če nekdo dela v redni službi osem ur pa ima tam slabo plačo, pa bo rekel, zdaj si bom po osemurnem šihtu še malo izboljšal svoj finančni položaj s popoldanskim To ta zakonodaja omogoča in seveda jaz na tak način take prekarizacije, vzpostavljanje takih nestanovitnih oblik zaposlitve vidimo sedaj kaj se dogaja na področju dostave hrane, to se tudi razcveta in kot vidimo, žal pri tem ne deluje samo študentje za katere je bilo to prvenstveno mišljeno, da ima nekdo občasno delo, to za nekatere predstavlja osnovni osnovni vir zaslužka in smo sedaj tudi videli v času te epidemije v sosednji Italiji in Španiji, ko so ti ponudniki začeli stavkati in v glavnem ljudje, ki to delajo, so tujci marginalizirane skupine in to se bo zgodilo, če bo ta zakon začel veljati, tudi v Sloveniji in v SAB temu ostro nasprotujemo. Kar se tiče drugih zakonov in drugih novel, seveda mi pozdravljamo tudi dopolnilo poslanskih skupin koalicije, ki uvaja pravno podlago, da se v mestnem potniškem prometu uvede možnost brezplačnega prevoza za starejše od 65 let, študente športnike, ampak obžalujem pa, da ni upoštevan naš predlog, kot smo ga že enkrat dali in je bil zavrnjen, da to postane obvezno in v SAB smo vložili zakonodajni postopek, spremembo zakona, kjer bi bilo to obveznost ne pa zgolj možnost. Torej obvezen brezplačni potniški, javni potniški promet

številni odziv upravičencev, preko 160 tisoč kartic je bilo po mojih zadnjih podatkih, informacijah v lanskem letu izdano te zadeve mi seveda podpiramo. Bi pa želeli, da te zadeve postanejo obvezne, ker je to ključni korak k temu, da se razogljiči promet in tudi bolj racionalno trošijo vsa javna sredstva. Vemo, da se v enem segmentu javni potniški promet financira tudi preko povračil za nadomestila stroškov in če se ene zadeve začnejo racionalno trošiti in porabljati, potem menim, da bi moral biti, da je na voljo dovolj denarja, da se lahko to naredi in tudi zagotovi kot obveza, torej ne možnost, ampak obveza. V SAB skupaj, ko pogledamo vse te spremembe zakonodaje vidimo, da imamo kar nekaj pomislekov. Torej še posebej v smislu te prekarizacije individualnih prevozov in številna vprašanja kot smo že tudi tekom razprave in v stališču izpostavili, nismo dobili odgovora. Še več, zdi se nam zelo skregano z zdravim razumom, da se odločitve Vlade in ministrstva sprejemajo na podlagi javnomnenjskih anket, ne pa na podlagi strokovnih študij in zato te novele zakona ne bomo podprli. Še več, treba je jasno povedati, da na tak način kot se to dela, ko se vpeljujejo možnosti za kršenje osnovnih delavskih pravic in standardov ljudi, vemo, da tudi v tujini, vse te slabše plačane službe delajo, opravljajo tujci, torej marginalizirane in se na tak način v sistem vpeljuje in tlakuje pot za ustvarjanje sistemske revščine v določenem sloju ljudi in seveda bomo takemu predlogu nasprotovali. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat, izvolite. Hvala za besedo gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Namesto uvoda ugotavljamo, da bi morala ta novela zakona, ki prinaša zelo pomembne tehnološke novosti na področju prevozov, osebnih prevozov morala biti sprejeti že pred leti, morda že davno. To najbrž vsi ugotavljamo. In tudi današnja razprava kaže na to, da tudi zdaj še ni pravi čas in da način ni pravi. To je tipični pokazatelj, zakaj Slovenija cepeta na področju tehnološkega razvoja. Smo sedaj že nekaj let diplomirana skupina študentov računalništva in družboslovja, ki je nekega dne spoznala, da v Sloveniji nimamo preprostega načina za koordinacijo prevoza. Ideja je dala idejo in kmalu se je izkazalo, da imamo dovolj znanja in sredstev za izpeljavo projekta. Projekt se imenuje prevoz.org. Ne vem natančno koliko je star, mislim pa, da približno 15 let. Bila je skupina študentov kot rečeno računalništva, družboslovja in ti fantje, če smem tako reči, ki so pro bono skodirali to aplikacijo, to spletno aplikacijo prevoz.org so kot rečeno že kakšnih 15 let univerzitetni diplomirani inženirji računalništva ali pa imajo kakšen drugi naziv. To je torej prva digitalna platforma za prevoze, torej jo imamo v Sloveniji že 15 let. Nihče je ni prepovedal, nihče ni dokazal, da gre za delo na črno, kljub temu, če naročim prevoz do Prekmurja plačam tam 5, 6 evrov in to ni delo na črno, je preverjeno, imeli smo tudi poslanska vprašanja na to temo. Zadeva je kot rečeno čista. Torej mi imamo že digitalno platformo kakšnih 15 let. In ko poslušam te razprave priznam, te ki nasprotujejo pač vsemu napredku, priznam, da rajši berem mnenja strokovnjakov, kot recimo gospod Marko Grobelnik Inštitut Jožef Štefan, digitalni glasnik Slovenije o novostih v razvoju umetne inteligence je o platformah za naročanje prevozov dejal, da je z njimi zadeva preglednejša tako za voznike kot potnike in tudi državo. To se mora zgoditi slej ko prej, sploh ni vprašanje ali se bo zgodilo, je prepričan. Tudi na AMZS se zavedajo, da smo priče transformaciji na področju mobilnost. Glede na to, da imamo veliko izkušenj z vozniki želimo pri tej transformaciji ozaveščati, usmerjati in po vzoru evropskih avto klubov tudi nuditi rešitve, je dejala direktorica AMZS gospa Lucija Živa Sajevec. To, kar sem prebral si lahko preberete na spletnih straneh. Seveda se v Novi Sloveniji zavedamo, da vsaka tehnologija, nova tehnologija prinaša tudi pasti, prinaša tudi nevarnosti. Dokler še ni bilo avtomobilov, ni bilo avtomobilskih nesreč. Ko smo dobili avtomobile oziroma ko so jih dobili, smo tudi žal tudi avtomobilske nesreče. Dobivamo umetno inteligenco, izjemno pomembno področje. Evropska unija, Evropska komisija veliko dela in se ukvarja etičnimi vprašanji o umetni inteligenci. Vse to so novosti, ki jih prinaša, nujno prinaša nova tehnologija. In Slovenija, zdaj seveda toliko se govori o Uberju, besedica Uber tega ni v nobenem členu, nikjer tega ni. Tudi prevoz.org tega tudi ni. In tisti, ki želite Uber prepovedati ali pa podobne tehnologije kot ste jih navajali sprašujem, zakaj za božjo voljo potem ne zaprete države za uvoz artiklov, ki se menda proizvajajo v nekih spornih okoljih, kjer ni človeškega odnosa do delavcev, do proizvodnje delovne sile, zakaj ne zaprete države, pa postanimo otok, samooskrbni otok. Zakaj ne zaprete države za uvoz, za vse tiste artikle, ki se menda proizvajajo v spornih okoljih, za prgišče riža menda delajo. Ne vem, me ne zanima. Zanima me, da dejansko dobim artikel za primerno ceno, da je kakovosten, varen, da okolju ni škodljiv in zdravju ni škodljiv in tako dalje in tako dalje. Slovenija tako še vedno ostaja otok znotraj Evropske unije, ki ne dopušča prihoda digitalnih platform oziroma ponudnikov, ki v celoti svojo storitev ponuja preko aplikacije, vozniki pa delujejo zgolj kot njegovi partnerji. Kvaliteta ponudbe teh partnerjev se meri z ocenjevanjem v obliki zvezdic, ki jih uporabniki namenjajo voznikom. Kot je vidno v državah Evropske unije ali v ZDA to vodi v kvalitetno ponudbo, a hkrati postavlja voznike v nezavidljivi položaj, kjer se morajo venomer truditi in na lastne stroške uporabnikom olajšati in olepšati vsako potovanje. Pri spremembah Zakona o prevozih v cestnem prometu smo se zgledovali seveda po razvitih in digitalno naprednih državah, kjer so se spremembe izkazale za pozitivne. S spremembo zakona želimo modernizirati in digitalizirati obstoječi sistem, omogočiti večjo konkurenčnost na področju taksi storitev in uporabnikom zagotoviti boljšo in preglednejšo storitev.

kot so cena storitve, pot do cilja, podatki o taksi vozniku in vozilo. Torej, seznanjen sem z vsemi podatki. Ko na primer na letališču v Bruslju pokličem taksi, da me pelje recimo do Evropskega parlamenta, enkrat plačam 40 evrov, enkrat 80 evrov, ker ne vem, kje me vozi. Zdaj bom vedel vnaprej in zato sem tudi že uporabljal Uber in se vozil za polovico ceneje, no, polovico cenejši so bili stroški za Državni zbor. Ker je potnik na ta način vnaprej seznanjen s ceno in drugimi lastnostmi prevoza, je možnost zlorab onemogočena, s tem pa zagotovljena najvišja možna transparentnost, ob tem pa digitalizacija pozitivno vpliva tudi na transparentnost plačil, saj bo na platformah zabeležena vsaka vožnja, s čimer se bo zagotovila sledljivost transakcij. za vse ponudnike - enake pogoje za vse ponudnike – ob tem pa bodo morali tako obstoječi, kot morebitni novi ponudniki, spoštovati vse zakonsko določene pogoje. Tudi v novem zakonskem predlogu, ki ga pravkar obravnavamo, ohranjamo državne licence in prav vsak, ki bo želel izvajati prevoze preko aplikacije, bo moral imeti veljavno licenco, tako kot vsi ostali prevozniki na tržišču. Pogoji vključno z zahtevo o nekaznovanosti bodo torej povsem enaki za klasične taksiste in tiste, ki bodo uporabljali aplikacije. Vsi potencialni novi ponudniki bodo morali imeti ustrezna zavarovanja, nad plačevanjem davkov pa bo seveda bdel FURS – Finančna uprava Republike Slovenije. Povsem normalno je, da v parlamentu, v razpravi imamo različne poglede. Eni so za, eni so proti, eni so zelo za, eni so zelo proti. Jaz sem za, ker sem s prevozi.org živel, ko je nastajal. V tej skupini univerzitetnih diplomiranih inženirjev je tudi, s ponosom povem, naš Matjaž. za zaključek, toliko je govora o socialistih in tako naprej. Malo za razvedrili, socialisti zdaj po teh razpravah sodeč, vozijo izključno vzvratno, mi, v Novi Sloveniji, koalicija in ostali, ki te novosti podpirajo, pa vozimo naprej, naprej v digitalno prihodnost naše države. Amandma Levice ne bom podprl, z veseljem pa bom podprl zakon. Hvala lepa.

ki je nastala točno na tak način, kot bi se platforme v osnovi morale uporabljati – kot solidarnostni mehanizem, s katerim se ljudje medsebojno povezujejo, zato, da si znižujejo stroške in bolje optimizirajo svoje resurse. Uber ni nič temu podobnega. Uber je profitna korporacija, z nešteto računi v davčnih oazah, ki pride v državo kot kobilica, uniči domače taksiste, zavzame trg in potnikom navije cene. Če tega najhitrejši poslanec v Državnem zboru, ki teče, takoj, ko se malo zatrese, ne prepoznava, potem pa, Bog pomagaj.